Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 18. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA REDA,

Hvala lepa, predsednica, za besedo. Lep pozdrav vsem! Pri tokratni noveli gre za nezahtevno spremembo zakona, hkrati pa je tudi sam zakon tehnične narave, zato je Vlada predlagala v obravnavo po skrajšanem postopku. Zakon o centralnem registru prebivalstva med drugim opredeljuje in ureja tudi enotno matično številko občana, torej številko EMŠO. Gre za 13-mestno osebno identifikacijsko številko, ki je bila v naši državi uvedena že leta 1976. Ta številka omogoča enoznačno opredelitev posameznika in predstavlja temeljni, z matematično metodo izračunan numerični standard. Identifikacija je namenjena vodenju in vzdrževanju zbirk podatkov o prebivalstvu, povezovanju podatkov v teh zbirkah ter racionalizaciji dela državnih organov in drugih uporabnikov, ki imajo zakonsko podlago za njegovo uporabo. EMŠO se določa tako državljanom Republike Slovenije kot tujcem, ki imajo v Republiki Sloveniji urejen status ali pravice in obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davkov, iz humanitarnih razlogov ali na drugem področju, če tako določa zakon. Hkrati velja, da EMŠO, ki je bil določen posamezniku, četudi ta na območju Republike Slovenije ne prebiva več, ne more biti več uporabljen za drugo osebo. Strukturo EMŠO določa Zakon o centralnem registru prebivalstva, pri čemer pa ima vsaka od 13 številk svojo funkcijo. Že ob uvedbi EMŠA leta 1976 je bilo predvideno, da je na osmem in devetem mestu EMŠA številka registra, pri čemer so bile za Slovenijo takrat rezervirane številke od 50 do 59. Dejansko je bila do sedaj uporabljena samo šifra 50, s to spremembo pa se omogoča uporabo vseh obstoječih šifer, takšna ureditev pa se uvaja predvsem preventivno, da zagotovimo zadostno število možnih kombinacij številke EMŠO na najbolj obremenjene datume. Glede na dejstvo, ki sem ga že omenila, da številko EMŠO dobijo tudi tuji državljani, se v praksi kaže, da določitev po 500 EMŠO številk znotraj posameznega dneva ne zadošča več potrebam v praksi. Gre za to, da nekateri tujci, ki jim je iz takšnih ali drugačnih razlogov določena številka EMŠO v naši državi, prihajajo iz držav, kjer ne beležijo rojstnega datuma na način, kot ga mi, pač pa ga beležijo samo z letom rojstva. V takšnih primerih se potem za potrebe določitve številke EMŠO osebi določi rojstni dan na 1. 1. tistega leta, kar je posledično pomenilo, da se ta dan hitro polni za določena leta. Zaradi tega obstaja verjetnost, da bi se v prihodnje določene kombinacije izčrpale, kar bi bilo z vidika obravnave posameznika nedopustno, zato se s to novelo omogoča dejanska uporaba kombinacij, ki so bile predvidene že leta 1976, torej ne gre praktično za nič novega. EMŠO še vedno ostaja identifikacijska številka, ki se bo kreirala avtomatično glede na naslednji prost EMŠO, še vedno ne bo številka EMŠO izdajala osebnih podatkov posameznika, kot so kraj rojstva, poreklo, državljanstvo ali podobne osebne okoliščine. Slednje pojasnilo predvsem velja izpostaviti tudi z vidika podaje pojasnila na mnenje Zakonodajno-pravne službe. Zaradi vseh naštetih dejstev je Vlada tudi ocenila, da popravki oziroma dopolnitve, ki jih je sicer predlagala Zakonodajno-pravna služba, niso potrebne, niti niso smiselne, saj vse izpostavljene pomisleke odpravimo že s tem, da je sama narava števila EMŠO takšna, ki se z novelo v ničemer ne spreminja in že sedaj ne dopušča morebitnih razkritih podatkov in se že sedaj določa avtomatično. Glede vsega povedanega in glede na to, da ureditev ostaja takšna kot do sedaj, širimo le nabor številk, predlagamo, da zakon podprete oziroma da novelo zakona podprete. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici, kolegici Jožici Derganc. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani vsi prisotni! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je kot matično delovno telo na 18. seji dne 13. marca 2024 obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva. Uvodoma je predstavnica predlagatelja podala dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavila bistvene rešitve, ki jih prinaša. Izpostavila je, da se s predlagano spremembo zasleduje cilj konsistentne uporabe EMŠA, ki je temeljni identifikacijski znak posameznika. EMŠO se določa tako državljanom Slovenije kot tudi tujcem, ki imajo v Sloveniji urejen status s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davkov ali drugih razlogov, ki jih opredeljuje zakon. EMŠO, ki je bil dodeljen neki osebi, ne more biti ponovno uporabljen. Struktura EMŠA sestavlja 13 črk, od tega osma in deveta številka predstavljata šifro registra, v Sloveniji je bila do sedaj v uporabi šifra 50. S predlagano spremembo se želi uveljaviti uporabo ostalih že predvidenih šifer, in sicer od 51 do 59, ki so bile do zdaj neizkoriščene, s tem pa se bo omogočilo, da bo določenih več kot 500 številk EMŠO za posamezni spol za osebe, rojene istega dne. Gre za tehnično rešitev, ki je lahko uvedena hitro in ne posega v trenutni koncept identifikatorja posameznika. S sprejetjem zakona se ne bodo razkrivali kakršnikoli dodatni osebni podatki, saj se širi samo nabor potencialnih in možnih številk EMŠO, sama struktura številke EMŠO pa se s predlogom zakona ne spreminja. Mnenje o predlogu zakona je podala tudi predstavnica Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Komisije Državnega sveta za državno ureditev. V razpravi je poslanec iz Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati povedal, da je predlagana sprememba Zakona o centralnem registru prebivalstva pomembna z vidika prihoda tujcev v Slovenijo ter postavil vprašanje, koliko tujcem letno se v Republiki Sloveniji dodeli številka EMŠO. Zaprosil je za pojasnilo glede vsebine spremembe uredbe, ki jo predvideva 2. člen predloga zakona, ter pojasnilo, zakaj osma in deveta številka EMŠA nista bolj jasno definirani v zakonu, ampak se ta materija ureja s podzakonskim aktom. Zanimalo ga je tudi število tujcev, zaradi katerih je treba spreminjati zakon. Ali je kdaj zmanjkalo številk za določene številke EMŠO ter ali je osebi zaradi tega ni bilo mogoče določiti? Predstavnica predlagatelja je med razpravo podala dodatna pojasnila in poudarila, da se spreminja samo deveta številka EMŠA, osma številka ostaja enaka. V zvezi z Uredbo o načinu določanja osebne identifikacijske številke je povedala, da celovito ureja način določanja številke EMŠO in obenem pojasnila, kakšne bodo spremembe te uredbe, kot to predvideva 2. člen predloga zakona. Poudarila je še, da se s sprejetjem predloga zakona ne bodo razkrivali dodatni osebni podatki. Prostih številk za določitev EMŠA še ni zmanjkalo, saj so strokovne službe Ministrstva za notranje zadeve pravočasno obvestile, da je potrebna sprememba zakonodaje. Po končani razpravi

Lep pozdrav, spoštovana državna sekretarka, kolegi in kolegice! EMŠO je 13-mestna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji, ki je bila uvedena leta 1976. Namenjen je vodenju in združevanju zbirk podatkov o prebivalstvu, povezovanju podatkov v teh zbirkah ter racionalizaciji dela državnih organov in drugih uporabnikov, ki imajo zakonsko podlago za uporabo. Prav tako je namenjen uresničevanju pravic in obveznosti posameznika. Določa se državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki imajo v Republiki Sloveniji urejen status ali pravice in obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davkov, iz humanitarnih razlogov ali na drugem področju, če je tako določeno z zakonom. Tuji državljani se v postopkih pogosto identificirajo z datumom rojstva 1. 1. v posameznem letu. Ko pa je EMŠO posamezniku določen, četudi na območju Republike Slovenije ne prebiva več, ne more biti uporabljen za drugo osebo. Tudi če je EMŠO določen na napačen datum rojstva ali spol, ga upravljavec razveljavi in ponovno določi, razveljavljen EMŠO pa ostane v evidenci in se ne sme dodeliti drugemu posamezniku, saj je EMŠO osebna identifikacijska številka posameznika. Zaradi že določenega večjega števila EMŠO znotraj šifre registra 50 ni več mogoče zagotoviti novih EMŠO na posamezni datum. Določitev EMŠA pa je bistvena za vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov o prebivalstvu, povezovanje podatkov te zbirke ter racionalizacijo dela državnih organov in drugih uporabnikov. S predlagano spremembo zakona se zagotavlja nemoteno delovanje države z uvedbo uporabe ostalih šifer, ki jih ima Republika Slovenija na voljo, to so šifre od 51 do 59. začetkom uporabe registra s šifro od 51 do 59 se zagotavlja nemoteno določanje EMŠA ne glede na število rojstev na določen dan ter njegovo široko razvejano uporabo.

Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, kolegice in kolegi! Novela zakona se nanaša na enotno matično številko občana, znano pod besedo EMŠO. V strukturi EMŠO, ki je določena z Zakonom o centralnem registru prebivalstva, je na 10., 11. in 12. mestu kombinacija spola in zaporedna številka osebe, ki je rojena tistega dne. Pri tem so številke 000 do 499 namenjene moškemu spolu, številke od 500 do 999 pa ženskemu spolu. EMŠO se določa tako državljanom kot tudi tujcem, ki imajo v Republiki Sloveniji urejen status, in vsem tujcem, ki imajo v Republiki Sloveniji obveznosti oziroma kakršnekoli dolžnosti. Pri tem tudi velja, da EMŠO, ki je bil v preteklosti nekomu določen, ne more biti več uporabljen za neko drugo osebo, tudi če je na primer tujec z ozemlja Republike Slovenije odšel, torej se je odselil. Že ob sami uvedbi EMŠA je bilo predvideno, da je na osmem in devetem mestu oznaka registra, pri čemer je bila takrat za Republiko Slovenijo rezervirana oznaka v razponu od 50 do 59. Dejansko pa se je uporabljala le številka 50, saj tako določa tudi Zakon o centralnem registru prebivalstva. Z novelo bo omogočeno, da se bo šifra registra razširila naprej na predvidene številke od 50 do 59. S tem pa bo omogočeno tudi, da se bo lahko določilo več kot 500 številk EMŠO za posamezen spol za osebe, rojene istega dne. Na odboru smo v Poslanski skupini NSi zaprosili za pojasnilo vsebine spremembe uredbe, ki je predvidena v 2. členu predloga zakona, ter za pojasnilo, zakaj osma in deveta številka EMŠA nista bolj jasno definirani v zakonu, ampak se ta materija ureja s podzakonskim aktom. Ob koncu smo postavili tudi vprašanje, koliko je bilo tujcev, zaradi katerih je treba spreminjati zakon, in ali se je že zgodilo, da je zmanjkalo številk za določene številke EMŠO in je osebi zaradi tega ni bilo mogoče določiti.

Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Centralni register predstavlja osrednjo distribucijsko bazo, kjer se zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo podatki o prebivalstvu z namenom spremljati stanje in gibanje prebivalstva za potrebe državnih organov in drugih uporabnikov, ki jih potrebujejo za opravljanje predpisanih nalog oziroma za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ter za namene izvajanja statističnih, socioekonomskih in tudi drugih raziskovanj. Znotraj namena centralnega registra pa je enotna matična številka občana, torej znana pod EMŠO, predstavlja temeljni identifikacijski znak posameznika, ki vsakega izmed nas umešča v namensko vodenje ter obdelavo podatkov in je tudi osrednji element tega predloga zakona. v Predlogu zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva za zagotavljanje nemotenega določanja EMŠA, ki nezanemarljivo prispeva k nemotenemu delovanju države, bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov zakon podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. K predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, zato zaključujem drugo obravnavo predloga.

V OKVIRU REDNEGA POSTOPKA. Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanima dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem in Sandro Gazinkovski. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku predlagatelja dr. Mateju Tašnerju Vatovcu. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Lep pozdrav vsem! Zakon, ki ga danes obravnavamo v tretji obravnavi, ureja določen del kulturnih pravic za narode nekdanjih republik SFRJ. Gre predvsem nek simbolen zakon, če naj tako rečem, ker ureja stvari, ki jih je Slovenija bolj ali manj zgledno sicer že opravljala zadnjih 30 let. Gre predvsem za simbolno priznanje tistega, kar je bila obljuba te te države ob osamosvajanju, ko je tudi dejansko v osamosvojitvenih dokumentih takratna skupščina, pa tudi vse stranke, ki so bile v njej predstavljene, so priznale in tudi obljubile posebno skrb za narode nekdanje SFRJ, ki so živeli na območju Slovenije in s tem tudi priznali neko konstitutivnost pri slovenskem osamosvajanju. V nekih idealnih okoliščinah bi ta zakon do tretje obravnave prišel brez težav, seveda bi ga na nek način tudi lahko soglasno podprli, ampak smo seveda v slovenskem državnem zboru naleteli na neko neljubo reakcijo, ki je bila po moji oceni spodbujena predvsem z nekim strahom ali pa mogoče celo nekim sovraštvom do drugačnosti. Zato smo, preden bomo lahko glasovali v tretjem branju, o tem zakonu soočeni z vloženo pobudo za posvetovalni referendum na podlagi neke trditve, ki je popolnoma neresnična in ne obstaja. Zaradi te pobude smo se v koaliciji na koncu tudi odločili, da bomo en člen, zaradi katerega je bil ta posvetovalni referendum vložen, iz zakona umaknili. To smo tudi naredili, bilo je izglasovano, tako da tega pogoja ali pa razloga, če želite, ni več, čeprav je na žalost šlo v tem primeru zgolj za neko simbolno priznanje ureditve, ki trenutno že obstaja, ampak seveda za predlagatelja referenduma to ni dovolj, tako da na žalost danes o tem zakonu ne bomo glasovali. Jaz pa pričakujem, da takoj, ko bo posvetovalni referendum z mize, da bo tudi takoj sledilo glasovanje in da bomo lahko našim sodržavljankam in sodržavljanom, ki so že praktično od povojnega časa z nami gradili to državo, izpolnili delček tistih obljub, ki so bile dane leta 1990, in s tem naredili tudi korak naprej k bolj pravični in k bolj vključujoči družbi. Predlagatelji seveda še vedno stojimo za tem zakonom, verjamemo, da je ne samo potreben, ampak tudi pomemben v tem trenutku, in seveda prosimo za vašo podporo v tretjem branju.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana predsednica! Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji je pred nami in določa pristojnosti države in predvsem naloge Ministrstva za kulturo, opredeljuje tudi Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Vlada je predlog zakona podprla za nadaljnjo obravnavo. Aktualni predlog zakona, ki je pred vami, tudi podpira mnenje Vlade, kjer so bile odpravljene tudi določene nejasnosti in določene pristojnosti Ministrstva za kulturo. Predlog zakona predstavlja pomemben korak naprej na področju institucionalizacije Sveta za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Ustanavljanje tega posvetovalnega telesa je bilo doslej prepuščeno prepuščeno diskrecijski pravici vsakokratne vlade, sedaj pa bo to določeno z zakonom, kar pomeni, da se ne bo dalo arbitrarno odločati, ali je svet pomemben ali ne vsakokratnemu ministru za kulturo in Vladi. To je pomemben korak naprej k trajnemu in neprekinjenemu dialogu Vlade in skupnosti pripadnikov SFRJ v Republiki Sloveniji. Predlog zakona Ministrstvu za kulturo prav tako nalaga vzpostavitev registra reprezentativnih organizacij pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. Aktualna vlada ima že vzpostavljen reden dialog in svet, kjer že sedijo pripadniki teh reprezentativnih organizacij, z vzpostavitvijo tega registra pa se bo to še institucionaliziralo. Zaradi tega tudi na Ministrstvu za kulturo podpiramo opredelitev reprezentativnih organizacij posameznih narodnih skupnosti, ki jim bomo v skladu s kriteriji na Ministrstvu za kulturo podelili status in jih zapisali v ta register. Predlog zakona Ministrstvu za kulturo prav tako nalaga naloge, da se izvaja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih društev pripadnikov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Sofinanciranje teh projektov seveda že obstaja in poteka, in sicer v sklopu tako imenovanega javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki ga trenutno izvaja Javni sklad Republike Slovenije Slovenije za kulturne dejavnosti z javnimi sredstvi iz proračuna Ministrstva za kulturo, sedaj pa bi se to preneslo na ministrstvo za kulturo, kjer bi se izvajal razpis, posebej določen za pripadnike narodov nekdanje SFRJ. Na Ministrstvu za kulturo že imamo nekatere take razpise, ki so namenjeni obema manjšinama, romski skupnosti, tudi pripadnikom nemško govoreče skupnosti. V preteklosti je tak razpis v nekem določenem obdobju že potekal na Ministrstvu za kulturo, tako da pri nas na ministrstvu obstaja znanje in tudi načini, kako se to izvaja, in se bodo umeščali v ostale javne razpise in pozive s področja človekovih pravic, umetnosti, kulturne dediščine, medijev, slovenskega jezika in tako dalje. Vlada tudi podpira uresničevanje kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji z vsemi nadaljnjimi obravnavami. Predlagatelji zakona se strinjajo, da je zaradi zgodovinskih razlogov, dolgoletnih prizadevanj in številčnosti pripadnikov teh skupnosti v Sloveniji smiselno sprejeti zakon, ki bolj jasno opredeljuje pristojnosti države na tem področju. Tukaj ne gre za urejanje pravic na kolektivni ravni, ne gre za nove pravice, ampak gre pravzaprav za tisto, kar že obstaja, da se institucionalizira in na ta način tudi vodi trajni dialog, ki se ga ne more več, kot rečeno, arbitrarno prekinjati. Zato zakon na Vladi podpiramo in mu tudi seveda želimo uspešno nadaljnjo obravnavo. Verjamem tudi, da ga boste poslanci in poslanke podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolegica Alenka Jeraj. Izvolite.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 Ustava namreč določa posebne pravice avtohtonih italijanske in madžarske narodne skupnosti v 64. členu in napotuje na zakonsko ureditev položaja in posebnih pravic romske skupnosti v 65. členu.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 Predlagatelji govorijo o novih manjšinah, ki pa to niso. Prihode predstavnikov narodnih skupnosti iz Hrvaške, Bosne, Srbije v Slovenijo beležimo intenzivneje po letu 1953, zato lahko govorimo le o ekonomskih migrantih in ne o manjšinah. Poleg tega predlagatelji izključujejo nemško narodno skupnost, kar je svojevrsten paradoks, ob govorjenju, da želijo urediti to področje. Predlagatelji so kljub drugačnim trditvam želeli uveljaviti še določila, ki od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, čeprav jih niti na sejo matičnega odbora niso povabili, zahtevajo organizacijo in zagotavljanje sredstev za učenje maternega jezika za te otroke v osnovnih in srednjih šolah, javnih in zasebnih. Z amandmajem, ki je bil sprejet in so ga nato po urgenci in nestrinjanju Ministrstva za vzgojo in izobraževanje spremenili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 Kot rečeno, s tem je bil jasen namen, ki so ga imeli z amandmajem, ki so ga, po našem občutku, podtaknili, saj se Vlada do njega ni opredelila, na odbor za kulturo pa niso povabili ključnega ministrstva, ki so mu naložili obveznosti. Takrat smo v opoziciji protestirali in predlagali, da počakamo na mnenje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, a smo bili zavrnjeni. Zakon o osnovni šoli določa, da se za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, ko se vključijo v osnovno šolo in sodelovanje z državami izvora, že vrsto let lahko organizira tudi dopolnilni pouk njihovega maternega jezika. V okviru neobveznih tujih jezikov pa se trenutno na treh šolah izvaja pouk hrvaščine. Ministrica pravi, da ne gre za nove pravice, ampak nekaj, kar že poteka. Zato še enkrat, v Poslanski skupini SDS menimo, da zakon ni potreben. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. ALEKSANDER REBERŠEK zgodovini so se naši predniki, Primož Trubar, Anton Martin Slomšek, France Prešeren, Oton Zupančič, Simon Gregorčič, Valentin Vodnik, general Rudolf Maister, Ivan Cankar z besedo in tiskano knjigo borili, da je in da bi obstala naš narod in naš slovenski jezik. Imeli so trdno zgrajeno narodno identiteto, v sebi pa so nosili veliko ljubezen do slovenstva, domovine, slovenske dežele in njene kulture, običajev, izročila, vrednot, načina življenja.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 Naša dolžnost in naša odgovornost je, da zanjo skrbimo in jo ohranimo, da spoštujemo, kar so težko prigarali naši predniki. Materni jezik Slovenk in Slovencev je slovenščina. Brez jezika ni naroda. Že tako ali tako prepogosto pačimo in mažemo slovenščino z najrazličnejšimi spakedrankami in izpeljankami, zato moramo in zmoremo zdaj v teh zelo ključnih trenutkih stopiti skupaj in se odločno postaviti za slovenščino. To ne bo preprosto, z razumom, ki ga moramo izkazati, in z domoljubjem, ki ga moramo imeti vsi v tem parlamentu, nam bo morda celo uspelo. Jezik in kultura, ki temelji na njem, sta naša vezna člena. Ob tem, ko nas povezujeta in združujeta, krepita našo slovensko narodno identiteto.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 in našo državo. Z nabiranjem poceni političnih točk uničujete našo kulturo, naš jezik in naš narod. Tukaj je Slovenija in tukaj se govori slovenski jezik. Vsak, ki pride k nam živet in delat, bi se moral naučiti slovenskega jezika. To bi moral biti pogoj, poleg tega pa bi tujci morali sprejeti našo kulturo in naše običaje.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 kulture, domovine, naroda s predlaganjem zakonodaje in glasovanjem in ne z govorom za kulturni praznik. V Novi Sloveniji tej vladi enostavno ne verjamemo na besedo. Ocenjujemo jo po dejanjih in ne besedah. Koaliciji ste sicer rekli, da boste umaknili najbolj sporne člene. Res je, da ste umaknili 5.a člen, niste pa umaknili še nekaterih povezanih določb, in sicer v 4. in 8. členu.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 Vlada, koalicija koga vi farbate? Mi smo ta vikend farbali jajca, vi pa že dve leti farbate narod. Smo pa v Novi Sloveniji vložili zahtevo za posvetovalni referendum, ker mislimo, da je znanje oziroma neznanje slovenščine v šolah velik problem in da se moramo o integracijski politiki resno pogovoriti, ali gremo po poti integracije tujcev, kar podpiramo v Novi Sloveniji, ali po poti multikulti. V Novi Sloveniji zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Mi boste razložili, kaj pomeni beseda farbati v slovenščini, ki jo imamo radi? Zato ker beseda farbati ni slovenska beseda, spoštovani gospod Reberšek. Beseda farbati izhaja iz tujega jezika, pa še to enega takega, ki niti ni od bivših narodov in narodnosti Jugoslavije. Tako da prosim, da govorimo prosim, da govorimo v pravilni slovenščini, tudi naše gledalke in gledalci me velikokrat opozarjajo, da ne uporabljamo pravilne slovenščine. Hvala lepa. Upam, da boste upoštevali. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Jonas Žnidaršič.

V poslanski skupini predlog zakona, ki uresničuje kulturne pravice pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, že ves čas podpiramo, saj smo k predlogu zakona prispevali tudi naše podpise. Zakon opredeljuje kulturne pravice kot pravice, ki se nanašajo na ohranjanje in razvoj narodnostne identitete, uporabo materinega jezika in pisave, razvijanje lastne znanstveno-raziskovalne dejavnosti in uresničevanje drugih kulturnih pravic v okviru izobraževalnega sistema, pri čemer ponovno poudarjamo, da v tem primeru ne gre za kolektivne pravice posameznih narodnih skupnosti, temveč za kulturne pravice na podlagi 61. člena Ustave Republike Slovenije, po katerem ima vsakdo pravico do svobodnega izražanja narodne pripadnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik ter pisavo. Zakon ureja dve ključni rešitvi – financiranje kulturnih pravic, ki se uresničujejo v kulturnih programih društev ter narodnih skupnosti, se prenaša z Javnega sklada Republike Slovenije za kulturno dejavnost na Ministrstvo za kulturo, in preoblikovanje obstoječega Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v stalno posvetovalno telo Vlade, v katerega bodo svoje predstavnike imenovale njihove reprezentativne organizacije narodnih skupnosti. Predlog zakona predstavlja nadgradnjo Deklaracije Republike Slovenije o položaju skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji iz leta 2011, s katero smo prvič uradno priznali obstoj teh narodnih skupnosti pri nas. Zakon je rezultat več kot 20-letnih prizadevanj predstavnikov teh narodnih skupnosti, da bi se njihov položaj uredil tudi na zakonski ravni, zato da ne bi bili več tako odvisni od vsakokratne politične volje vladajoče koalicije. Zaradi tega nas še toliko bolj žalosti širjenje strahu in popolnoma napačne informacije o namenu predlaganih rešitev, predvsem v zvezi z možnostjo, da se potomcem pripadnikov narodnih manjšin omogoči učenje njihovega maternega jezika in kulture v okviru dopolnilnega pouka v šolah. Ker ta možnost že obstaja, mi pa smo jo želeli za narodne skupnosti iz nekdanje SFRJ zgolj dodatno sistematizirati in ustrezneje urediti, smo se strinjali z umikom tega določila. Praksa tistih šol, ki že ponujajo dopolnilni pouk maternega jezika teh skupnosti, je pokazala, da se dopolnilnega pouka materinščine udeležuje le manjši delež učencev, ki sicer pripadajo posamezni narodni skupnosti iz nekdanje skupne države SFRJ. To so predvsem potomci druge ali tretje generacije priseljencev iz teh držav, ki že dobro obvladajo slovenski jezik in jim je slovenščina celo bližje kot materinščina. Obiskovanje pouka materinščine in kulture svojih prednikov pa vidijo predvsem kot priložnost za širjenje znanja in razgledanosti. Še manj interesa za učenje materinščine teh narodnih skupnosti pa izkazujejo učenci priseljencev, ki se k nam šele priseljujejo, ker je njihova pozornost usmerjena predvsem v učenje slovenskega jezika, saj večina od njih že obvlada svoj materni jezik. Zato je strah, da bi poučevanje materinščine narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v okviru dopolnilnega pouka ogrozilo obstoj slovenščine, povsem odveč in nepotreben. Socialni demokrati bomo predlog zakona tudi v tretjem branju podprli, saj bomo s tem tudi na simbolni ravni pokazali, da prevzemamo odgovornost za varovanje kulturnih pravic narodnih skupnosti, ki so ob osamosvojitvi živele na ozemlju Republike Slovenije. Glede na razpravo o tem zakonu pa je treba poudariti, da nas pri sprejemanju drugačnosti tudi na podlagi narodne pripadnosti čaka še veliko dela. Hvala lepa.

Spoštovani vsi prisotni! Zakon polni praznino na področju pravne regulative in dostopa do enakih možnosti uresničevanja kulturnih pravic narodnih skupnosti bivše države SFRJ, živečih na območju Republike Slovenije. To so Hrvati, Bošnjaki, Srbi, Makedonci, Črnogorci in Albanci. To so prebivalci Republike Slovenije, ki tu živijo, delajo, ustvarjajo, se šolajo in plačujejo davke. Temeljni cilj je vzpostaviti pravno osnovo za uresničitev zavez iz Deklaracije Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji iz leta 2011, in sicer izpolnjevanje obveznosti države pri uresničevanju in podpori uresničevanja pravic pripadnikov narodnih skupnosti in narodov nekdanje SFRJ. zakonom se Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji preoblikuje v stalno telo. Predstavniki narodnih skupnosti bodo zastopani v svetu, kamor bodo imenovani s strani svojih reprezentativnih organizacij. Uresničevanje kulturnih pravic se bo izvajalo prek kulturnih programov, za kar bo skrbelo Ministrstvo za kulturo, in sofinanciralo prek javnega razpisa oziroma javnega poziva in skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo.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 Pripadniki teh narodov si že dolgo in vseskozi aktivno prizadevajo za normativno ureditev svojega statusa. Žal je koalicija primorana umakniti 5.a člen, ki opredeljuje možnost poučevanja maternega jezika in kulture za otroke priseljencev iz nekdanje Jugoslavije izven rednega pouka. Komisija za slovenski jezik pri SAZU namreč meni, da poučevanje maternih jezikov otrok priseljencev iz držav nekdanje SFRJ, kot je bil predviden v 5.a členu, ne deluje v korist slovenski državi in njenim prebivalcem. Učenje maternega jezika, ki ni slovenski, ne deluje v korist, torej škodi slovenski državi izjava, vredna provincionalizma in nacionalistične zarobljenosti. In da je, še pravi SAZU, se pravi Slovenska akademija znanosti in umetnosti, s pravnega stališča vprašljivo, s praktičnega pa vsaj na nekaterih področjih neizvedljivo, kar ne drži, ker cela vrsta šol to že izvaja. Akademska srenja ugotavlja, da za učence in dijake ne bi bilo dobro, da bi navidezno všečna rešitev tem istim učencem in dijakom oteževala usvajanje učne učne snovi, ki jo potrebujejo za pridobitev ustrezne izobrazbe in kakovostno vključevanje v slovensko družbo. Takšna trditev SAZU je v očitnem nasprotju z jezikoslovno teorijo in raziskavami, ki kažejo, da razvoj jezikovnih kompetenc v maternem jeziku bistveno olajšuje učenje drugih jezikov. Odziv SAZU je ksenofoben, izključevalen, nevreden akademskega nivoja. Gre več kot za fobijo, ki je po definiciji iracionalen strah, ampak že meji na rasizem. Visoki akademiki nam sporočajo, da moramo biti zaradi otrok priseljencev in potomcev priseljencev, rojenih v Sloveniji, ogroženi, da je ogrožen slovenski jezik in naša kultura. Kakšna pa je kultura, ki jo ogrožajo ljudje, ki pridejo s trebuhom za kruhom, sprašuje pisateljica Adriana Kuči, podpredsednica Bosanskega akademskega društva v Ljubljani. Vsi mi smo migranti, vsi mi smo v nekem trenutku nekam migrirali ali od nekod prišli – mi ali naši predniki. Cela zgodovina in prazgodovina človeštva temelji na migracijah, na preseljevanju. Madžarski in italijanski narodni skupnosti v Republiki Sloveniji so priznane posebne pravice na kolektivni ravni, tudi položaj romske skupnosti opredeljujeta tako ustava kot poseben zakon, medtem ko so pravice narodnih skupnosti nekdanje SFRJ urejene le kot individualne pravice. Skrajni čas je, da to stanje spremenimo brez negativnih predznakov nacionalizma, ksenofobije, predsodkov ali strahov.

Hvala lepa, predsednica. V Poslanski skupini Svoboda obžalujemo, da na tej seji oziroma danes ne bomo odločali oziroma sprejeli Predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, še posebej zato, ker smo predlagatelji zakona zaradi zlonamernih in napačnih interpretacij oziroma neresnic iz zakona izločili materijo 5a. člena. Naj še enkrat ponovim, da omenjena določba ni nalagala obveznega izvajanja dejavnosti učenja maternega jezika in kulture teh narodnih skupnosti v šolah, temveč je bil namen tega člena zgolj spodbujanje te kulturne pravice za te narodne skupnosti, in še to samo v primerih, ko je izkazan zadosten interes, če bi bila za to na voljo sredstva in usposobljen učitelj. Šole namreč že sedaj izvajajo obšolsko dejavnost poučevanja tujih jezikov, če za to seveda obstaja izkazan zadosten interes in imajo za to tudi predvidena sredstva v okviru letnih načrtov. Predlagatelji smo se za izločitev omenjene pravice do izobraževanja v materinščini, pa čeprav ni bilo z njo nič narobe, odločili, ker smo pričakovali, da bo predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki je bil vložen ravno zaradi omenjene materije, z umikom 5a. člena iz predloga zakona tudi umaknjen in da bo s tem Državnemu zboru omogočeno, da bo že na tej seji sprejel predmetni zakon. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi namreč določa, da Državni zbor ne more dokončno odločati o predlogu zakona, preden ne odloči o razpisu posvetovalnega referenduma, ki je bil predlagan v zvezi z materijo, ki jo zakon ureja. Žal ugotavljamo, da so se predlagatelji posvetovalnega referenduma tako kot v primeru Energetskega zakona in k njemu predlaganega posvetovalnega referenduma odločili, da bodo nadaljevali z negativno kampanjo zoper oba zakona, saj ocenjujejo, da jim bo to koristilo pri nagovarjanju volivcev pred volitvami v Evropski parlament. Kot kaže, so se odločili, da bodo uporabili iste teme v volilni kampanji, kot jih uporablja desnica po vsej Evropski uniji, in sicer zoper priseljence oziroma migracije, saj to prinaša pozornost in dvig političnih ratingov, pa čeprav temelji na lažeh, diskriminaciji in spodbujanju nestrpnosti. Naj še enkrat opozorimo, da ta zakon ni v ničemer povezan z aktualnimi migracijami, tako zakonitimi kot tudi nezakonitimi, kot tudi ne z integracijo migrantov in njihovim poučevanjem slovenskega jezika ali materinščine. Ta zakon ureja kulturne pravice naših sodržavljanov, soobčanov in sokrajanov, ki z nami sobivajo že vse od osamosvojitve, torej pripadnikov naslednjih narodov – Bošnjakov, Albancev, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov in njihovih potomcev, ki so se ob razpadu Jugoslavije in osamosvojitvi Slovenije odločili, da bodo ostali z nami v naši državi. državi. Gre za drugo in tretjo generacijo teh pripadnikov, ne pa za ljudi, ki so na novo sedaj prišli v Slovenijo. V zvezi s tem želim opozoriti tudi, da ta zakon ne priznava posebnih kulturnih pravic pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, kot so pravica do uporabe maternega jezika in pisave, pravica do učenja maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah, s čimer zavajajo predlagatelji posvetovalnega referenduma. Te pravice so namreč na ustavni ravni zagotovljene oziroma pripadajo le pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti. Kulturne pravice, o katerih govorimo danes, so pravice, da lahko vsakdo svobodno izraža pripadnost svojemu narodu, goji ter izraža svojo kulturo oziroma pleše svoje narodne plese, poje svoje ljudske pesmi, uporablja svoj jezik in pisavo. To so pravice, ki so vsakomur, tudi pripadnikom narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, na individualni ravni zagotovljene z ustavo. Naj naštejem, 14. člen Ustave oziroma izrekanje o pravicah do enakosti pred zakonom, 61. člen Ustave oziroma izražanje narodne pripadnosti in 62. člen Ustave oziroma uporaba svojega jezika in pisave. Ta zakon omogoča spodbujanje razvoja in ohranitev jezikovnih in kulturnih značilnosti ter narodne identitete narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. Pri predlogu zakona torej ne gre za nobeno privilegirano obravnavo, ampak za omogočanje, da te narodne skupnosti poleg slovenske kulture in slovenskega jezika ohranjajo stik tudi s svojo etično kulturno kulturno identiteto in materinščino. Spoštovani! Letos praznujemo 20. obletnico članstva Republike Slovenije v Evropski uniji doma v Evropi, zato s sprejetjem tega predloga zakona recimo ne diskriminacij narodnih oziroma etničnih manjšin.

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Dober dan vsem! Moram zaščititi integriteto kolega poslanca Aleksandra Reberška in integriteto Poslanske skupine NSi. Citiram vas izpred nekaj minut: »Mi boste razložili, kaj pomeni beseda farbati. Beseda farbati ni slovenska.« Konec citata. Z dvema klikoma prideš do gesla v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Farbati pomeni goljufati, lagati: »Njo lahko farbaš, mene pa ne boš.« Spoštovana gospa predsednica, pozivam vas, glede na to, da ste izrekli neresnico in žalili kolega poslanca Reberška, spoznate to svojo zmoto, prevzamete odgovornost in se njemu in poslanski skupini, v imenu katere je imel stališče, ki se običajno ne komentira, opravičite. Postopkovno pa me zanima tudi to, ali ste od sedaj naprej predsedujoči tudi varuhi knjižnega jezika v tej dvorani. Ali boste vse, torej tudi poslance in poslanke ostalih poslanskih skupin, recimo vaše Svobode, Levice, SD, SDS opozarjali na uporabo samo pravilnih knjižnih besed? Hvala lepa. Jaz se seveda gospodu Reberšku ne bom nič opravičila, tudi vam ne. Kolikor vem, je gospod Reberšek rekel, da je farbal jajca. Pa mi razložite, kako jih je farbal po tej vaši razlagi. Goljufal? Tako da bova tukaj kar zaključila in bomo šli lepo naprej. / oglašanje iz dvorane/ Postopkovno, še enkrat. Izvolite, kolega Cigler Kralj. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Jaz mislim, da s takim odnosom poveste več o sebi kot o stvari, o kateri razpravljamo. Še enkrat, sam prihajam s Koroške. Vsi Korošci, to si upam trditi, ker sem tam odraščal, rečemo, da farbamo ograjo ali jajca ali kaj drugega. V prenesenem pomenu po SSKJ pa lahko farbati pomeni tudi goljufati, lagati. To je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in to je slovenska beseda. Slovenisti bodo povedali, ali je to poslovenjeno ali je to prenešeno iz kakega kakega tujega jezika, kakorkoli. Tudi Korošci smo Slovenci in rečemo, da farbamo. In če boste od zdaj naprej prepovedali take, tudi narečne besede, prosim, da to poveste javno, da bomo vsi dali še nekomu v pregled, da bodo naša stališča in naše razprave v pravilnem knjižnem jeziku. Jaz mislim, da ste dolžni opravičilo kolegu poslancu Aleksandru Reberšku, vsem Korošcem in ostalim

Kolikor jaz vem, je gospod Reberšek govoril o slovenščini, pravilni rabi slovenščine, kako imamo vsi radi slovenski jezik in moramo izobešati slovenske zastave. Seveda jaz verjamem, da imamo vsi taka čustva, ampak gospod Reberšek je nasploh zelo znan po svojih izjemno provokativnih in populističnih izjavah. Jaz verjamem, da ga je to zdaj zabolelo, ker se je ujel v svojo lastno zanko, ampak, kot sem že rekla, gremo zdaj naprej gremo zdaj naprej in ne bomo več farbali drug drugega. Državni zbor o obravnavanem predlogu zakona na tej seji ne bo odločal, saj je bil vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino tega predloga zakona. Zaradi vsebinske povezanosti obeh predlogov ter upoštevajoč 28. člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi mora Državni zbor o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma odločiti, preden končno odloči o predlogu zakona. Na podlagi navedenega bo Državni zbor o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji odločal po sprejeti odločitvi Državnega zbora o predlogu za razpis

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade dr. Asti Vrečko, ministrici za kulturo. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Najlepša hvala, da lahko danes stojim tukaj, najprej seveda zahvala za prvo obravnavo in potem tudi zahvala za razpravo na Odboru za kulturo, kjer je bil Zakon o javni rabi slovenščine soglasno podprt. Danes je pred vami nadaljnja obravnava v parlamentu in verjamem, da bo tudi tukaj s spoštovanjem dobil tudi enako podporo, kajti kadar gre za resnično pomembne stvari, kadar govorimo o slovenščini, o slovenskem jeziku, o zaščiti javne rabe slovenščine, smo enotni. Zato me tudi žalosti, čeprav to ni tema te točke, razprava prejšnje točke, ki manipulativno spreminja zakon, ki je bil predlagan, ki ne govori o javni rabi slovenščine in ne o rabi slovenščine, ta zakon tukaj pa, kot smo večkrat že poudarili in ste sami poudarili in ga podprli, spoštovane poslanke in poslanci v tej hiši, govori točno o tem. Pomembno je, da smo danes tukaj po 20 letih in spreminjamo ta zakon, kajti obstoječa zakonodaja žal ne naslavlja problemov in izzivov, ki jih prinaša digitalna družba. Slovenija prav letos praznuje 20-letnico članstva v Evropski uniji. V družini Evropske unije je kar 24 uradnih jezikov in eden izmed njih je tudi slovenščina, zato je prav, da se zanjo sedaj odločno in jasno postavimo na vseh ravneh, tako na nacionalni kot tudi na ravni Evropske unije. Čeprav vemo, da tehnologija in razvoj, digitalizacija in digitalna družba potekata relativno hitro in je včasih zelo težko, da zakonodaja k temu strumno

prebivalec in prebivalka Republike Slovenije, vsak, katerega materni jezik je slovenščina, tudi zasluži in ima pravico, da uporablja naprave, za katere je kot javna raba opredeljena slovenščina, v svojem maternem jeziku. Verjamem, da bo to zakon tudi prinesel. Poleg tega smo zakon uredili, na določenih drugih področjih smo ga uredili z zakonodajo in uskladili z direktivami Evropske unije, unije, kajti na ta način smo lahko seveda tudi prenesli določene ureditve. ta zakon? Prenovili smo določene člene o inšpekcijskem nadzoru in določene kazenske določbe, kajti tukaj so bile v preteklosti različne nejasnosti in ni nobene potrebe, da imamo tako zelo pomemben zakon, ki je tudi, jasno, nadkoalicijski, nadkoalicijski, ureja eno naših najpomembnejših področij, na teh delih nejasen in da ne ureja in naslavlja tistih stvari, ki so pravzaprav potem potem posledično za urejanje pravnega statusa in inšpekcije. V imenu Vlade Republike Slovenije in v imenu Ministrstva za kulturo si seveda želim, da bo ta razprava, kot so bile vse do zdaj, potekala konstruktivno. Seveda si želim, da bi vsi skupaj, tako kot smo na tem področju, tudi pri prenovi drugih zakonodaj, da bi lahko enotno naslovili procese globalizacije, digitalizacije in razvoj informacijske družbe. Želim si in upam, tudi glede na naše prehodne določbe v zakonodaji, da bi še v tem mandatu lahko naprave spregovorile slovensko. Še enkrat, resnično hvala lepa vsem poslanskim skupinam za dosedanjo podporo, za vse razprave, vaše misli in seveda želim slovenščini srečno pot. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici dr. Tatjani Greif. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani vsi prisotni! Odbor za kulturo je na 11. seji 14. marca 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Državni zbor je splošno razpravo o poglavitnih rešitvah predloga zakona opravil na 16. redni seji 1. februarja in potrdil sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. V poslovniškem roku so amandmaje k predlogu zakona vložile koalicijske poslanske skupine in Poslanska skupina SDS. Predstavnica ZPS je na seji odbora opozorila na nejasnosti glede novo določene definicije javne rabe slovenščine, tudi na nejasnost pojma digitalno okolje, predvsem v povezavi z drugimi izrazi, ki jih je mogoče razumeti kot sinonime. Kot vprašljivo je izpostavila identičnost izraza storitev informacijske družbe. Povedala je, da vloženi amandmaji koalicije načeloma odpravljajo odpravljajo pomisleke iz mnenja, razen glede vprašanja namena in s tem pravnih učinkov seznama elektronskih naprav iz novega 15.a člena. Predstavnik Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino je povedal, da komisija predlog zakona podpira. Povedal je, da se je komisija v razpravi opredelila do konkretnih pripomb Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in jih podprla. Tako so v sprejetje predlagali amandma k 1. in 4. členu. Dikcija na otip zaznavno rabo slovenščine ne omogoča neposrednega razumevanja in takšna dikcija vključuje tudi brajico, ki predstavlja osnovno pismenost slepih in slabovidnih. Prav tako eBralec na pametnih telefonih slepih in slabovidnih uporabnikov že dalj časa ne deluje več. Oba predloga amandmajev po mnenju predlagateljev ne posegata v konstrukcijo zakona, ampak omogočata odpravo potencialnih nesporazumov. Vabljeni na sejo, predstavnik Trgovinske zbornice Slovenije, je povedal, da v celoti podpirajo predlog zakona, ki po njihovem mnenju vsebuje ustrezna prehodna obdobja. Predstavnik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je izrazil upanje, da zaradi nevključitve brajice kot pisave v predlog zakona ne bo nejasnosti in bo dikcija v zakonu jasna. V razpravi so vsi sodelujoči izrazili podporo zakonu. Opozorili so, da predlog zakona ne rešuje problema neuporabe slovenskih podnapisov pri ponudnikih pretočnih vsebin, ki imajo sedež zunaj Slovenije. V zaključku je ministrica za kulturo pojasnila, da je glede na definicijo javne rabe slovenščine, ki obsega tudi na otip zaznavno rabo slovenščine, uporaba brajice kot uradno priznane oblike zapisa slovenščine že sedaj vključena v javno rabo slovenščine. Glede novega 11a. člena zakona in eBralca je pojasnila, da zakonsko dikcijo Republika Slovenija spodbuja in že zajema tudi možnost proračunskega financiranja uresničevanja navedenih ciljev, poleg tega pa zajema tudi morebitne druge načine in ukrepe, s katerimi se lahko dosegajo navedeni cilji. Odbor je sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin, ni pa sprejel amandmaja Poslanske skupine SDS k 4. členu. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih soglasno sprejel. Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona,

Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 29. marca 2024. V razpravo dajem 4. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Ugotavljam, da je interes za razpravo, zato prosim za prijavo.

in sicer menimo, da se z aktivnim partnerskim sodelovanjem med Republiko Slovenijo in tujimi državami, v katerih so sedeži ponudnikov storitev informacijske družbe in posredniških spletnih storitev, kjer nacionalna zakonodaja ne velja, vzpostavljajo pogoji za digitalizacijo slovenščine. Z amandmajem sledimo strateškemu cilju Strateškega sveta za digitalizacijo, torej za vzpostavitev razvojno-gospodarskega predstavništva v Silicijevi dolini, ki je bil eden od ciljev strateškega sveta prejšnje vlade, nato pa je bil v času nove vlade črtan. Menimo, da je le z internacionalizacijo ob vzpostavitvi razvojno-gospodarskih predstavništev v državah oziroma na območjih, ki so globalni ponudniki omenjenih storitev, moč njihove storitve in produkte pridobiti tudi v naši državi. Menimo, da je to še ena od stvari, ki bi jih pametna vlada v korist Republike Slovenije nadaljevala in ne črtala. Na ta način se seveda dela velika škoda, posledice pa so vidne potem čez mesece ali pa celo čez leta, tako da vas vabimo, da podprete naš amandma.

Kolegica Andreja Rajbenšu, izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Mogoče bi samo obrazložila, zakaj ne bomo podprli tega amandmaja.

strategiji Digitalna Slovenija 2030, ki predstavlja neko krovno strategijo digitalne preobrazbe naše države do leta 2030. V njej piše, citiram: »Za spodbujanje uporabe slovenskega jezika na internetu mora digitalna preobrazba vključevati ukrepe za ustvarjanje digitalnih vsebin v slovenskem jeziku, in sicer v kulturi, znanosti, izobraževanju, nenazadnje tudi za grafične vmesnike v tehničnih proizvodih. Spodbujati je treba razvoj digitalnih jezikovnih tehnologij in virov ter uporabo strojnega prevajanja. Skladno z možnostmi iz Akta o digitalnih storitvah je treba uzakoniti možnost, da se s spletnimi platformami podpišejo sporazumi o ponujanju storitev v slovenskem jeziku s posebno pozornostjo do dostopnosti uporabniških vmesnikov in pogojev uporabe storitev za otroke.«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

prekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank v okviru rednega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Ker trenutno predstavnikov Vlade ni, bomo šli naprej. Prehajamo na obravnavo Odbora za finance, torej predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici, kolegici Moniki Pekošak. Izvolite.

Hvala za besedo. Odbor za finance je na 18. seji, 14. 3. 2024, kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o izvajanju Uredbe o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Odboru je bilo posredovano gradivo, ki je bilo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. V poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanska skupina Svoboda, SD in Levica. Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance ter Zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državna sekretarka na Ministrstvu za finance pojasnila, da se s predlogom zakona ureja izvajanje uredbe EU 2021/21. Uredba določa pravila in postopke v zvezi s sanacijo in reševanjem centralnih nasprotnih strank ter pravila glede dogovorov s tretjimi državami na tem področju. Poudarila je, da so centralne nasprotne stranke pomemben del globalnih finančnih trgov, saj posredujejo med udeleženci na organiziranih trgih ter pri nekaterih poslih izven teh trgov. Imajo osrednjo vlogo pri obdelavi finančnih transakcij in upravljanju izpostavljenosti tveganjem, ki so povezana z navedenimi transakcijami. V nadaljevanju je predstavila cilje uredbe 2021/21, in sicer določitev ukrepov za okrevanje centralnih nasprotnih strank po finančnih težavah, ohranitev ključnih funkcij, preprečitev znatnih negativnih učinkov na finančni sistem ter zagotovitev čim nižjih stroškov propada centralne nasprotne stranke. Poudarila je, da trenutno ni nobene centralne nasprotne stranke s sedežem v Sloveniji, kljub temu pa je treba čim prej zagotoviti ustrezno izvajanje te uredbe. Tako bo s predlogom zakona določen ustrezen organ za reševanje in nadzor centralnih nasprotnih strank, in sicer Agencija za trg vrednostnih papirjev. Določeni so tudi nadzorni ukrepi, prekrški in postopek izvajanja nadzornih ukrepov. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povzela nekatere navedbe iz pisnega mnenja. Opozorila je na odstop od uveljavljene sistemske prekrškovne ureditve, kar ni podrobneje utemeljeno, ter na nejasnost določb glede izvajanja nadzora. Poudarila je tudi, da je namesto posplošene opredelitve pristojni organ primerna določna opredelitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, kar je upoštevano tudi z vloženimi amandmaji. Članice in člani odbora niso razpravljali. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance je podala dodatna pojasnila glede mnenja Zakonodajno-pravne službe k 6. in 10. členu predloga zakona. Glede 6. člena je pojasnila, da osrednji nadzor nad centralnimi nasprotnimi strankami izvaja Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ki opravlja tudi preglede poslovanja. V 10. členu predloga zakona pa se v skladu z uredbo določa odstop od sistemske ureditve glede prekrškovnih določb. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje

Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin.

S predlogom zakona želi Vlada urediti izvajanje uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020, ki postavlja okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank. Centralna nasprotna stranka je pravna oseba, ki posreduje med nasprotnimi strankami v pogodbah, s katerimi se trguje na finančnih trgih, ter postane kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca. Izvaja tako imenovani kliring za različne izvedene finančne instrumente, ki kotirajo na borzi ali na prostem trgu, ter delnicami, obveznicami in drugimi produkti. Centralne nasprotne stranke imajo osrednjo vlogo pri obdelavi finančnih transakcij in upravljanju izpostavljenosti različnim tveganjem, ki so povezana s temi transakcijami. Gre za družbe, kot so na primer JPMorgan Chase Clearing, LCH.Clearnet, CME Group Clearing in tako dalje. Trenutno pa ne obstaja nobena centralna nasprotna stranka s sedežem v Sloveniji. Povezovanje finančnih trgov EU je privedlo do tega, da so se tovrstne družbe iz nacionalne ravni razvile čez meje držav članic v ključna vozlišča na finančnih trgih unije. Gre torej za pomemben element zagotavljanja prostega pretoka kapitala in delovanja svobodnega, odprtega in notranjega trga EU. Morebitne težave pri delovanju centralnih nasprotnih strank imajo lahko negativne učinke na stabilnost finančnega sistema, zato je Evropska unija postavila regulacijo oziroma okvir za njihovo sanacijo in reševanje ter pravila za ravnanje v primeru pretresov. Finančna kriza leta 2008 je izpostavila pomanjkanje ustreznih instrumentov za ohranitev kritičnih funkcij, ki jih zagotavljajo propadajoče finančne institucije. Države članice so bile prisiljene finančne institucije reševati z denarjem davkoplačevalcev, da bi ustavile širjenje negativnih učinkov in zmanjšale paniko. Uredba kot cilj zanesljivega okvira za sanacijo in reševanje navaja, da je treba v največji možni meri zagotoviti, da centralne nasprotne stranke določijo ukrepe za okrevanje po finančnih težavah, da ob prenehanju preostalih dejavnosti po običajnem insolvenčnem postopku ohranijo kritične funkcije družbe, ki propada ali bo verjetno propadla, ohraniti finančno stabilnost in preprečiti znatne negativne učinke na finančni sistem in njegovo sposobnost služiti realnemu gospodarstvu ter poskrbeti, da bodo stroški propada za davkoplačevalce čim nižji. Ker je izvajanje uredbe v našem pravnem redu nujno za nemoteno zagotavljanje odprtega notranjega trga Evropske unije, bomo predlog zakona v Poslanski skupini Nova Slovenija podprli. HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Državna sekretarka, spoštovane kolegice in kolegi! Zakon, ki ga obravnavamo, je posledica sprejetja Evropske uredbe, ki ureja reševanje tako imenovanih centralnih nasprotnih strank, posrednikov, ki na mednarodnih finančnih trgih delujejo kot zastopniki tako kupcev kot prodajalcev. Četudi na področju Republike Slovenije ne deluje noben tak subjekt in se evropske uredbe uporabljajo neposredno, je tudi s sprejetjem tega zakona treba poskrbeti za skladnost pravnega reda, saj gre za pravila, ki se enotno uporabljajo po vsej uniji. Tesno so povezana tako z načeli, ki že desetletja veljajo pri reševanju bank in finančnih institucij, kot tudi z načeli strogega preprečevanja oškodovanja upnikov. Zakon bo določil, da na področju Republike Slovenije vlogo nadzornega organa opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev. V Poslanski skupini Socialnih demokratov ga bomo seveda podprli. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Jernej Žnidaršič. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani! Predlog zakona, ki ga obravnavamo, ureja izvajanje evropske uredbe 2021/21 in določa pravila in postopke v zvezi s sanacijo reševanja centralnih nasprotnih strank ter pravila glede dogovorov s tretjimi državami na tem področju. Centralno nasprotne stranke so sicer pomemben del globalnih finančnih trgov, saj posredujejo med udeleženci na organiziranih trgih ter nekaterih poslih izven teh trgov. Imajo osrednjo vlogo pri obdelavi finančnih transakcij in upravljanju izpostavljenosti tveganjem, ki so povezani z navedenimi transakcijami. Zagotavljajo torej izvršitev posla in za ta namen od vseh strank, torej kupcev in prodajalcev, zahtevajo določena kritja. Da bi lahko kupcu in prodajalcu zagotovili pravilno poravnavo in izvedbo transakcij v primeru, da ena od obeh strank ne izpolni svoje obveznosti izročitve ali plačila, od vseh trgovalnih strank zahteva določeno zavarovanje oziroma kritje in se s tem tudi financira. Centralno nasprotne stranke pa lahko zapadejo v težave v primeru, če kupec, za katerega sam stopa v posel, ne poravna svojih obveznosti ali propade. Cilji omenjene uredbe so določitev ukrepov za okrevanje centralnih nasprotnih strank po finančnih težavah, ohromitev ključnih funkcij, preprečitev znatnih negativnih učinkov na finančni sistem ter zagotovitev čim nižjih stroškov njihovega morebitnega propada. Naj ob tem še povemo, da trenutno ni nobene centralno nasprotne stranke s sedežem v Sloveniji, a kljub temu je treba čim prej zagotoviti ustrezno izvajanje uredbe. S predlogom zakona bo določen tudi ustrezen organ za reševanje in nadzor centralno nasprotnih strank, in sicer Agencija za trg vrednostnih papirjev. Določeni bodo tudi nadzorni ukrepi, prekrški in postopek izrekanja nadzornih ukrepov.

Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. S predlogom zakona se bo ustrezno uredilo izvajanje uredbe EU številka 2021/23 z dne 16. decembra 2020 v okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank. Navedena uredba določa pravila in postopke v zvezi s sanacijo in reševanjem centralnih nasprotnih strank ter pravila v zvezi z dogovori s tretjimi državami na tem področju. Cilj zanesljivega okvira za sanacijo in reševanje, ki ga vzpostavlja uredba številka 2021/23 je v največji možni meri zagotoviti, da centralne nasprotne stranke določijo ukrepe za okrevanje po finančnih težavah, ter ohraniti finančno stabilnost in preprečiti večje negativne učinke na finančni sistem, pri tem pa poskrbeti, da bodo stroški morebitnega propada centralne nasprotne stranke čim nižji, predvsem z vidika davkoplačevalskega denarja. Trenutno sicer ni nobene centralne nasprotne stranke s sedežem v Republiki Sloveniji, kljub temu pa je treba čim prej zagotoviti ustrezno izvajanje te uredbe, saj se bo na ta način v nacionalni pravni red prenesla tudi evropska ureditev. Z uveljavitvijo predloga zakona bo tako tudi v Republiki Sloveniji določen ustrezen organ za reševanje centralnih nasprotnih strank ter ustrezen organ za nadzor nad njimi, to bo Agencija za trg vrednostnih papirjev. V Slovenski demokratski stranki predlagani zakon podpiramo.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 prekinjeno 16. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, državni sekretarki na Ministrstvu za finance, gospe Nikolini Prah. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Glede na omejen čas za uvodno predstavitev se bom osredotočila le na tiste bistvene rešitve predloga zakona, zaradi katerih menimo, da vzpostavlja učinkovit postopek sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.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 Predlog zakona za učinkovito izvajanje pravice do sodnega varstva nekdanjim imetnikom omogoča dvostopenjski dostop do dokumentov in podatkov, in sicer najprej z javno objavo nekaterih dokumentov na spletni strani Banke Slovenije, predvsem pa z neposrednim dostopom do dokumentov in podatkov v virtualni in fizični podatkovni sobi, ki bo vzpostavljena po posamezni banki, ki je bila vključena v bančno sanacijo, in s pridobitvijo podatkov in dokumentov na sodišču.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 Predhodno mnenje lahko po predlogu zakona pripravi skupina neodvisnih strokovnjakov, ki bo sestavljala odbor in ki jih predlagajo upravičeni predlagatelji, to so Vlada Republike Slovenije, Banka Slovenije in reprezentativna združenja, ki delujejo v interesu nekdanjih imetnikov. Na podlagi ugotovitev predhodnega mnenja bodo lahko nekdanji imetniki kvalificiranih obveznosti bank ocenili možnost uspeha v pravdi in se tudi na tej podlagi odločili, ali bodo vložili tožbeni zahtevek. Predhodno mnenje bo sodišče uporabilo tudi v dokaznem postopku v primeru odločanja o vloženih tožbah. Če bo s predhodnim mnenjem ugotovljeno, da bi vsi ali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 pri čemer bo izplačilo po poravnalni shemi znašalo do 60 % škode, ki je posameznemu nekdanjemu imetniku nastala zaradi izrednega ukrepa. Poudarjamo, da institut izdelave predhodnega mnenja in vzpostavitev poravnalne sheme ne pomeni onemogočanja pravice nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, da vložijo tožbo in po sodni poti izkazujejo utemeljenost povračila škode zaradi izrednih ukrepov, ki jih je izdala Banka Slovenije. Predlog zakona uvaja tudi možnost vlaganja kolektivnih odškodninskih tožb o smiselni uporabi zakona, ki ureja kolektivne tožbe. Kolektivna odškodninska tožba je pomemben institut za učinkovito obvladovanje te problematike, s katerim se rešuje problem vlaganja velikega števila individualnih tožb in s tem preobremenjenost sodstva. Tudi s tem institutom odpravljamo neustavnost nekdanjega 350a. člena Zakona o bančništvu v zvezi z možnostjo uveljavljanja sodnega varstva. Predlog zakona določa še možnost uporabe instituta združitve pravd in vzorčnega postopka, in sicer v primeru, ko kolektivne odškodninske tožbe ne bodo vložene v roku ali pa jih sodišče ne bo odobrilo. Sodišče bo združitev pravd izvedlo glede na posamezne razrede kvalificiranih obveznosti posamezne banke. V združenem postopku bo do pravnomočnosti sodbe o temelju dejanje posameznega tožnika učinkovalo tudi v korist drugih tožnikov, ki zamudijo z opravo kakšnega pravdnega dejanja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 Ker po odločitvi Ustavnega sodišča Banka Slovenije ne more biti plačnica morebitnih odškodnin, je plačnica po predlogu zakona Republika Slovenija, ki bo v ločenem sodnem postopku lahko od Banke Slovenije zahtevala povrnitev škode, če je Banka Slovenije ali oseba, ki je ravnala po njenem pooblastilu, ravnala v nasprotju z dolžnostjo skrbnega ravnanja. Spoštovani! Predlog zakona odpravlja vse doslej ugotovljene neustavnosti, vezane na učinkovito sodno varstvo nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Z uporabo instituta predhodnega mnenja se bo ponovno preučila vsa dokumentacija, vezana na izrek izrednih ukrepov, s čimer se bo lahko tudi na tej podlagi dokončno ugotovilo, ali so bili nekdanji imetniki pri bančni sanaciji v letih 2013 in 2014 kakorkoli oškodovani, zato je pomembno, da se predlog zakona čim prej HOT: Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, še enkrat. Spoštovane kolegice in kolegi! Pri novem poskusu obravnave in sprejetja tega zakona gre za star greh, povezan z zadnjo bančno sanacijo pred desetimi leti. Ob reševanju bank je Banka Slovenije na podlagi takrat spremenjenega Zakona o bančništvu izrekla tudi izredni ukrep, ki je dotedanje podrejene obveznice bank spremenil v bančni kapital. Na tak način so njihovi imetniki izgubili svoje vložke, saj so morali sodelovati pri reševanju bank, četudi so bili mnenja, da so njihove naložbe varne. Ustavno sodišče je kasneje odločilo, da je bila imetnikom podrejenih obveznic kršena pravica do sodnega varstva. Na izrečeni ukrep namreč niso imeli možnosti pritožbe, prav tako pa še danes, podobno kot vsa slovenska javnost, nimajo dostopa do podatkov, s katerimi bi lahko preverili takratne trditve oblastnih organov in se seznanili s stanjem v bankah, za katere je bančni regulator odredil izredne ukrepe. Sodišče ni vsebinsko presojalo in se izrekalo, kdo ima v tem sporu prav. Prav tako ni razveljavilo večine členov zakona, ki so takrat predstavljali podlago za izbris. Izrecno pa je opozorilo, da morajo imetniki dobiti dostop do podatkov, na podlagi katerih bi lahko pripravili pritožbo, zakonodajalcu pa je naložilo tudi, da mora sprejeti zakon, s katerim bo določil način sodnega varstva za ta izjemno zapleten pravni spor. Z uzakonitvijo te materije se je ukvarjalo več vlad. V prejšnjem mandatu državnega zbora je bil sprejet zakon, a je Ustavno sodišče razveljavilo tudi tega s podobnimi argumenti. Zakon še vedno ne omogoča niti ustreznega dostopa do podatkov niti ne omogoča ustreznega postopka sodne pritožbe. Šele na podlagi ugotovitve, kakšno je bilo realno stanje v bankah, je mogoče ugotoviti, ali, če sploh, je prišlo do oškodovanja imetnikov. Ustavno sodišče je nasprotovalo tudi z zakonom o določenem plačniku morebitne odškodnine. Meni, da ta obveznost ne bi smela neposredno doleteti Banko Slovenije. Vlada tudi po desetletju stoji na stališču, da je bil izbris glede na stanje v bankah in glede na status teh vrednostnih papirjev upravičen. Banke so bile pred stečajem, imetniki obveznic pa njihovi solastniki in brez njihovega sodelovanja bi morali davkoplačevalci pokriti še večji del nakopičenih izgub. Imetniki pa na drugi strani pravilno ugotavljajo, da še vedno niso dobili možnosti, da bi preverili, ali je bilo stanje v bankah res tako, kot so ga opisale odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih. To je osnova, brez katere ne bo napredka, in odgovora na to vprašanje si ne zaslužijo le tako imenovani podrejenci, temveč vsi, ki smo morali v zadnjem desetletju prispevati za rešitev takrat res nezavidljive situacije v bankah. Vse za to potrebne podatke pa varujejo poslovne skrivnosti, bančne tajnosti in zaupnost dokumentov centralnih bank, ki očitno celo v primeru več kot 1,5-milijardnega proračunskega reševanja prevladujejo nad pravico javnosti do obveščenosti. To nas Socialne demokrate iskreno žalosti. Nov predlog zakona zato v mnogočem še vedno določa enake okvire kot predhodno razveljavljeni. Predvideva posebno podatkovno sobo, v kateri bi se oškodovanci in njihovi zastopniki lahko seznanili s podatki za pripravo morebitne tožbe. Jasno določa dvostopenjski postopek, v katerem se najprej nedvoumno ugotovi, ali so bile banke pred stečajem in je bil torej ukrep pravilen, ali pa je bilo stanje boljše od opisanega in so zato imetniki upravičeni do odškodnine. Zakon ureja možnost za združevanje tožb po načelu kolektivnih sodb in določa za te postopke pristojno sodišče, za katerega upamo, da bo po sprejetju tega zakona končno lahko razsodilo o tem dolgem, zapletenem in finančno zahtevnem sporu. Seznanjeni smo, da je tudi ta zakonski predlog deležen vrste komentarjev in predlogov za nadgradnjo. Menimo, da jim je v obravnavi treba prisluhniti in jih v kar največji meri tudi upoštevati. Gradivo, ki ga obravnavamo, je po našem mnenju dovolj dobra osnova za to, zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Monika Pekošak. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani! Problematika, o kateri odločamo danes, je brez dvoma eno od trših jabolk, v katero je zakonodajno telo ugriznilo v zadnjih letih. Zakon, ki je pred nami, ureja problematiko razlastitve ob dokapitalizaciji bank, s katero smo se v Sloveniji srečali konec leta 2013, in sicer na način, da se zagotovi sodno varstvo nekdanjim imetnikom in s tem izpolni odločbo Ustavnega sodišča. Naj glede vzrokov, zakaj je sploh prišlo do dokapitalizacije bank, na tej točki poudarim le eno misel – lahko samo upamo, da se tako neodgovorno kreditiranje, kot je bilo v desetletju pred tem, na naših tleh ne ponovi nikdar več. Imetniki kvalificiranih obveznosti petih saniranih bank so leta 2013 in leto še kasneje v Banki Celje čez noč ostali brez svojih naložb. Takrat je Banka Slovenije na podlagi stresnih testov in pregleda premoženja bank z odločbo o izrednih ukrepih pognala kolesje za izbris teh obveznosti. Pred tem je zaradi nepremišljenega kreditiranja s strani bank zazevala bančna luknja, Banka Slovenije, regulator, nadzornik bank, pa je ob tem bolj kot ne mižala. Tri leta za tem je Ustavno sodišče presodilo, da nekdanjim imetnikom ni bilo omogočeno pravno varstvo, zato je bilo treba uzakoniti postopek sodnega varstva. Leta 2019 sprejeti zakon je to uredil, a ga je Ustavno sodišče z izdajo sodbe lanskega marca spoznalo za neustavnega in ga razveljavilo. Zakon je namreč urejal tudi odškodninsko odgovornost na način, da je za škodo objektivno odgovorna Banka Slovenije, ki odgovarja ne glede na krivdo in z obrnjenim dokaznim bremenom. Ustavno sodišče pa je ugotovilo, da je 40. člen v neskladju z načelom samostojnosti oziroma neodvisnosti centralne banke, kar je utemeljevalo s tem, da finančna neodvisnost centralne banke pomeni zagotavljanje finančnih sredstev, potrebnih za njeno učinkovito delo. S predlaganim zakonom bomo sedaj končno zagotovili sodno varstvo nekdanjim imetnikom in s tem izpolnili odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Morebitno oškodovanje nekdanjih imetnikov se bo torej ugotavljalo v sodnem postopku ob upoštevanju ključne usmeritve, ali so izgubili več, kot bi izgubili, če bi banke šle v stečaj. Predlog zakona predvideva izdelavo predhodnega mnenja, ki ga bo pripravila skupina sedmih neodvisnih strokovnjakov. To mnenje pa bo lahko sodišče uporabilo v dokaznem postopku v primeru tožb. Predvidena je tudi poravnalna shema v višini 60 % odškodnine, če bo predhodno mnenje neugodno za Republiko Slovenijo. Podrobnosti izvedbe te sheme bo Vlada določila z uredbo. Tu moramo poudariti, da gre le za možnost poravnave. V obrazložitvi 26. člena jasno piše, da gre za neobvezen postopek, v katerega se bodo vlagatelji vključili prostovoljno, če se bodo strinjali z mnenjem odbora. Zakon ureja možnost vlaganja kolektivnih odškodninskih tožb po Zakonu o kolektivnih tožbah, kjer se uporabi sistem izključitve ter določitve vzorčnega postopka, kjer bo sodišče v primeru več vloženih kolektivnih odškodninskih tožb ali individualnih tožb izbralo najbolj reprezentativno, ki se nanaša na posamezno odločbo Banke Slovenije. Za zaključek. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je predlog zakona, tak kot je, primeren za nadaljnjo obravnavo,

Hvala lepa za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Vlada Roberta Goloba je morala skladno s Poslovnikom v obrazložitvi zakona predložiti tudi prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih. Navedla je šest držav, in sicer Zvezno republiko Nemčijo, Avstrijo, Irsko, Dansko, Španijo in Italijo. A navedla je samo pravno ureditev, ki je za primere intervencij v bančni sistem zelo podobna naši, načrtno pa zamolčala, kako so v teh državah ravnali v primerih dejanskih razlastitev, ki so se zgodile prav na osnovi teh predpisov. Mislim, da tudi nobena od teh držav, tako kot tudi Slovenija ne, ni bila podvržena ukrepom evropske trojke. Vzemimo za primer Avstrijo. Avstrija se je v primeru sanacije banke Hypo Alpe Adria avgusta leta 2014 že maja 2016 poravnala z razlaščenci, pri čemer je navadnim upnikom zagotovila približno 22-odstotno efektivno poplačilo in 46-odstotno poplačilo lastnikom podrejencev, pri čemer je denar za poplačilo zagotovila Heta, ki je nastala na pogorišču banke Hypo Alpe Adria, 1,2 milijardi je dodala dežela Koroška in 8 milijard Republika Avstrija, kar pomeni, da je bilo poplačilo več ali manj izvedeno iz javnih sredstev oziroma proračunov dežele in republike. Da še enkrat poudarim, oblast se je z razlaščenci poravnala. Drugi primer iz vladnega gradiva – v Španiji je bila podobna razlastitev banke Bankia, kot je bila v Sloveniji izvedena leta 2012, pri čemer je bila že naslednje leto, leta 2013, delničarjem povrnjena nakupna vrednost delnic s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Tudi v Španiji so bila sredstva za poplačilo zagotovljena iz javnih, to se pravi proračunskih sredstev. Da ponovno poudarim, tudi tu je prišlo do poravnave. Naj dodam še primer Nizozemske, ki ga ni v vladni primerjavi, ki je izvedla podobno razlastitev kot slovenska trojka, ki jo je sestavljala tedanja predsednica Vlade Alenka Bratušek, tedanji guverner Boštjan Jazbec in tedanji minister za finance Uroš Čufer. Nizozemska je nacionalizacijo banke SNS REAAL izvedla 1. februarja 2013 in že 11. julija 2013, torej po petih mesecih, razlaščencem ponudila poplačilo glavnice z dvoodstotnimi zamudnimi obrestmi. Tudi v tem primeru je bilo poplačilo izvedeno z javnimi oziroma proračunskimi sredstvi in tudi tu je prišlo do poravnave. Zdaj pa vprašanje naši vladi. Ali so vlade Avstrije, Španije Španije in Nizozemske ravnale nezakonito, neustavno in v nasprotju z evropskimi pravili oziroma pravili Evropske centralne banke, kjer so se poravnali z razlaščenci? Očitno niso. Pa poglejmo, kako se ta čreva vlečejo pri nas. Po razlastitvi decembra 2013 in deloma 2014, ki jo je izpeljala vlada Alenke Bratušek, in po pritožbah na Ustavno sodišče je Ustavno sodišče svojo odločitev glede razlastitvenega zakona vlade Alenke Bratušek potrebovalo približno tri leta. Sprejelo jo je leta 2016, pri čemer pa ni presojalo zakona o razlastitvi, niti ni razveljavilo kakšnega člena presojanega zakona, niti ni zadržalo razlastitve, ampak je poseglo v Zakon o bančništvu in v njem našlo en člen, to se pravi 350.a člen Zakona o bančništvu, ki naj bi bil neustaven in ki razlaščencem naj ne bi nudil dovoljšnega pravnega varstva. To daje slutiti, da je morda Ustavno sodišče po dogovoru ali sugestiji Vlade na tak način pomagalo Vladi in zavarovalo razlastitev, razlaščence pa usmerilo v dolgotrajne sodne postopke in dokazovanja. Po tem manevru Ustavnega sodišča je Vlada potrebovala nadaljnja tri leta, da je leta 2019 Šarčeva vlada pripravila Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, na katerega so bile dane številne pripombe in opozorila glede verjetne neustavnosti, ki so jih podali Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, Banka Slovenije, predstavniki razlaščencev in posamezni poslanci, a jih tedanja koalicija Marjana Šarca sploh ni upoštevala.

kar kaže, da namen predlagatelja, to je Šarčeve vlade in koalicijske večine, v tedanjem zakonodajnem telesu ni bil poplačilo razlaščencev, ampak zavlačevanje. Ta predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki ga je pripravila Golobova vlada, je v veliki meri podoben zakonu Šarčeve vlade, ki ga je Ustavno sodišče v celoti razveljavilo. V obrazložitvi Vlada navaja veliko nepomembnih podatkov, podrobnosti in drugih navedb, ki s popravo krivic razlaščencem nimajo nobene zveze. Pa še nekaj je jasno iz ravnanj Vlade in Ustavnega sodišča. Namesto da bi Vlada dokazovala upravičenost razlastitve malih delničarjev in lastnice podrejencev, je breme oškodovanja naloženo razlaščencem. Od razlaščencev se zahteva, da dokažejo oškodovanje. Gre celo tako daleč, da morajo razlaščenci dokazovati, ali je škoda, ki so jo utrpeli z razlastitvijo, večja, kot bi bila, če bi šle banke v stečaj. To seveda od razlaščencev zahteva zato, ker Vlada ne zmore dokazovati upravičenosti razlastitve, saj je bila izpeljana na podlagi nerealnih oziroma lažnih predpostavk. Ena od bistvenih nerealnih predpostavk, ki izhaja iz publikacije Pogosta vprašanja in odgovori o reorganizaciji slovenskega bančnega sistema, ki jo je 12. decembra 2013, torej še pred razlastitvijo, izdala Banka Slovenije. V tej publikaciji je za leta 2013, 2014 in 2015 predviden negativni gospodarski scenarij, ki pa se ni uresničil. Za leto 2013 je predvideval 2,3-odstotni padec gospodarske rasti, bil pa je samo enoodstoten. Za leto 2014 je bil predviden 0,7-odstoten padec, dejansko pa je bila rast pozitivna in je znašala 2,8 %. Za leto 2015 je bila sicer predvidena 1,4-odstotna gospodarska rast, v resnici pa je bila 2,2. Realizirani gospodarski scenarij je torej bistveno drugačen od predvidenega, mnogo boljši, zaradi česar so bila potrebna sredstva za sanacijo določena bistveno previsoko, vsaj za 1,5 do dve milijardi evrov, zaradi česar sploh ni bila potrebna razlastitev malih delničarjev in lastnikov podrejencev, pa tudi državni vložek v tej banki bi lahko bil oziroma bi moral biti bistveno nižji. Samo za primer navajam dogodek iz konca lanskega leta, ki se je prav tako nanašal na napačno oceno gospodarske rasti. Ker so bili podatki Statističnega urada v jesenski gospodarski napovedi za 2,9 % slabši kot v pomladanski, s 5,4 so bili znižani na 2,5, je bil zaradi pritiska predsednika Vlade Goloba prisiljen odstopiti direktor Statističnega urada Tomaž Smrekar. V primeru leta 2014 pa je bila napaka v oceni gospodarske rasti, kjer je bila podlaga za razlastitev še bistveno višja in je znašala kar 3,5 %. %. Ocena o prekomerni kapitalizaciji bank v višini 1,5 do dve milijardi evrov je kar realna. Zaradi napačne ocene gospodarske rasti, na osnovi katere je bila izvedena popolna razlastitev nad 100 tisoč vlagateljev, ni odstopil nihče, ne tedanja predsednica Vlade ne minister za finance Čufer ne guverner Jazbec. Alenka Bratušek je sicer kasneje odstopila, ko je k njej prišel na pogovor o DDV nekdanji predsednik države Kučan, guverner Jazbec pa je napredoval in dobil imenitno funkcijo v Evropski centralni banki v Frankfurtu, Alenka Bratušek pa je po tem času še dvakrat postala ministrica. Tisti, ki jim je vlada Alenke Bratušek z zakonom nacionalizirala premoženje, in za vsakega razlaščenca oziroma nacionaliziranca je popolnoma jasno, za koliko ga je tedanja vlada opeharila, se mora sedaj boriti za povračilo premoženja po postopku obrnjenega dokaznega bremena. Tu je na mestu vprašanje vladi. Zakaj bi moral okradeni dokazovati lopovu, kaj mu je ukradel, če je iz vseh dokumentov jasno, kaj mu je lopov ukradel, saj je vlada v obrazložitvi celo na dve decimalki natančno zapisala, kolikšna je sedanja kumulativna vrednost razlaščenega premoženja? Vlada predlaga zelo drag postopek z izvedenci in odvetniškimi pisarnami, kar naj bi mnoge razlaščence odvrnilo od tožb, še posebej tiste, ki so že udeleženi v zapuščinskih postopkih in pri katerih se bo vložek nekaj tisoč evrov razdelil na več dednih upravičencev. Da vlada nima nobenega namena poplačati razlaščencev, se vidi tudi iz ocene finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva. Iz obsežnega tekstualnega zapisa in tabele ocene finančnih posledic, ki je na 24. strani obrazložitve zakona, od leta 2024 do leta 2032 ni predvideno, da bi razlaščenci sploh dobili kakšen evro. Vsi tisti 4 milijoni 752 tisoč evrov so v tem obdobju devetih let predvideni zgolj za postopke na sodiščih, to se pravi 4 milijone evrov, za vzpostavitev podatkovne baze 72 tisoč evrov in za izdelavo predhodnega mnenja 700 tisoč evrov, čeprav je vlada na strani 23, stran prej, navedla, da znašajo potencialne obveznosti do razlaščencev 963 milijonov 197 tisoč 453,89 evrov. Iz tega je povsem jasna namera vlade Roberta Goloba, da stori vse, da do poplačila sploh ne pride in da se bo z zakonom pokrila razlastitvena lopovščina tedanje slovenske trojke. Naj ob tem še enkrat opozorim na primere Avstrije, Španije in Nizozemske, jedrnih držav Evropske unije, ki so razlastitev podobno kot Slovenija izpeljale same brez intervencije evropske trojke, in te države so v podobni pravni in z Evropsko unijo usklajeni zakonodaji v najkrajšem možnem času storile vse, da so s poravnavo popravile krivice razlaščencem, Španija prej kot v enem letu, Nizozemska z zamudnimi obrestmi v samo nekaj mesecih, Avstrija pa v dveh letih. Vse poplačilo so izvedli iz javnih sredstev, le v Sloveniji se to noče storiti, s poravnavo pa sploh ne. Od razlastitve do leta 2032, ko bodo morda končani dragi sodni in drugi postopki, bo minilo skoraj 20 let od razlastitve, ko bo, če bo treba kaj poplačati, prišlo na vrsto po letu 2032. Je pa zakon napisan tako, da do poplačila praktično ne bo prišlo. Vlada bo dala nekaj manj kot 5 milijonov evrov za to, da jo bo sistem ubranil potencialnega poplačila razlaščencev. Če bi vlada imela resničen namen poplačati razlaščencem, in to s poravnavo, kot so to storile jedrne države Evropske unije, potem naj podpre nedavno vloženi moj zakon, ki je enostaven in tudi učinkovit. Pa še nekaj, vlada Alenke Bratušek je nad 100 tisoč poštenim vlagateljem, večinoma so to fizične osebe z majhnimi vložki do 15 tisoč evrov, vzela bistveno več, kot je na osnovi njenega zakona ali pa novele njenega zakona ob zaplembi premoženja nezakonitega izvora uspela zaseči tožilsko-sodna naveza iz, bi rekel, kriminalnih zgodb, povezanih z lastninjenjem in prisvajanjem javnih in drugih sredstev. Pa tudi saniranje dokapitalizirane oziroma prekapitalizirane banke je, kot je razvidno iz nadaljnjih preprodaj, prodala izredno pod ceno, za manj, kot je bilo vanjo vloženo. Za vlado je bilo predvsem važno, da se je znebila sledi. Morda pa se je s temi preprodajami bank prek davčnih oaz poplačalo največje vlagatelje oziroma tajkune, ki se v primerih glede poplačil sploh ne oglašajo več.

Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti bank so bili njihovi vrednostni papirji izbrisani v sanaciji bančnega sistema v letih 2013 in 2014. Razlastilo se je več kot 100 tisoč imetnikov podrejenih obveznic oziroma delnic bank v skupni vrednosti okrog 960 milijonov evrov. Namen izbrisa je bil, da se z državno pomočjo oziroma davkoplačevalskim denarjem ne rešuje vlaganj upnikov bank v tvegane vrednostne papirje. Ustavno sodišče je že davnega leta 2016 odločilo, da ni ustrezno določen postopek sodnega varstva za nekdanje imetnike. Ti so bili v razmerju do Banke Slovenije v izrazito šibkejšem položaju, saj niso imeli dostopa do informacij o cenitvah premoženja bank. postopku tudi ni bilo prilagojenih pravil glede kolektivnega sodnega varstva. Državnemu zboru je Ustavno sodišče naložilo, da mora urediti postopek sodnega varstva, ki bo upošteval odločbo Ustavnega sodišča. Zato je bil leta 2019, v času Šarčeve vlade, sprejet Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Poslanska skupina Nova Slovenija je takrat glasovala proti. Eden od glavnih razlogov je bil ta, da po zakonu sredstva za izplačilo odškodnine zagotovi Banka Slovenije, kar je bilo po naši oceni protiustavno. Jožef Horvat je v stališču Poslanske skupine Nova Slovenija takrat dejal, citiram: »Sedaj pa bi radi to politično odločitev, to odgovornost iz tega državnega zbora in takratne koalicije in takratne vlade preprosto prenesli na Banko Slovenije in ji kar implicitno očitamo, da je ona odgovorna za izbris. Ni težave, lahko to naredimo, ampak na Ustavnem sodišču, kot piše Zakonodajno-pravna služba, to ne bo zdržalo. Ampak kdo bo spet na slabšem, če zakon pade na Ustavnem sodišču? Na slabšem bodo spet tisti mali vlagatelji, ki bodo še vedno čakali in čakali, da bodo poplačani.« Konec citata. Naše napovedi so se žal uresničile. Banka Slovenije je na Ustavnem sodišču sprožila postopek ocene ustavnosti zakona. Ustavno sodišče je 16. februarja 2023 odločilo, da je zakon neustaven, saj je izplačilo pavšalnega nadomestila in odškodnine s strani Banke Slovenije v neskladju z ustavnim načelom neodvisnosti centralne banke.

Ljudje, ki čakajo na končno odločitev že več kot deset let, so samo s tem zakonom izgubili pet let. Táko zavlačevanje države je nedopustno. Ustavno sodišče je še zapisalo, da mora zakonodajalec pravno praznino zapolniti v najkrajšem mogočem roku. Še vedno ostaja neizvršena zapoved iz prejšnje odločbe Ustavnega sodišča, ki med drugim pravi: »Zakonodajalec mora poskrbeti za ureditev, ki bo omogočala ustavnoskladno uveljavitev pravice do sodnega varstva za vse že vložene in bodoče odškodninske tožbe v zvezi z izbrisi kvalificiranih obveznosti na podlagi ZBan-1.« Zakonodajalec je še vedno pred neizpolnjeno nalogo – določiti postopek, ki bo omogočal pravično sodno ugotovitev, ali je bil zaradi ukrepa izbrisa kakšen upnik kvalificiranih obveznosti v slabšem položaju, kot bi bil, če ukrep ne bi bil izrečen. Odgovor na vprašanje, ali so bili nekdanji imetniki morda res na slabšem, je odvisen od tega, ali je banka v času izdaje odločbe Banke Slovenije razpolagala z več sredstvi ali manj obveznostmi, kot izhaja iz odločbe Banke Slovenije. To pa je odvisno od pravilnosti vrednotenja sredstev in ocene finančnega položaja bank. Načelo odgovornosti govori v prid temu, da za tvegana vlaganja v vrednostne papirje, kot so delnice ali podrejene obveznosti, odgovornost prevzame vsak sam. Vsak je odgovoren za svoja tovrstna razpolaganja s svojim premoženjem. Če je bila bančna sanacija v takšnem obsegu res potrebna, potem je prav, da davkoplačevalci niso financirali reševanja tovrstnih naložb. Če pa bi ti razlaščenci v nasprotnem primeru del svojih terjatev dobili nazaj, potem je prav, da se jim to povrne v celoti, skupaj z obrestmi. Veliko vprašanje je torej, kako je bila izvedena bančna sanacija in kako so bile izvedene ocene stanja v bankah, saj je od tega odvisna upravičenost zahtevkov razlaščenih imetnikov vrednostnih papirjev. Kdo to lahko ugotovi? Tako kot pri vsakem zahtevku odškodnine – sodišče. Ta predlog zakona odpira nekatera težka vprašanja. Zakaj omejitev povrnitve sredstev v poravnalni shemi na 60 %, če pa bi se lahko odkrilo, da je bila škoda večja? Ali sploh potrebujemo poravnalno shemo? Zakaj ne bi odločitve prepustili sodišču? Zakaj omejitev pri višji obresti, če pa bi se v sodnem postopku lahko izkazalo, da je izbris povzročil resnično škodo, katere del so tudi obresti? Ali možnost povrnitve škode od Banke Slovenije zaradi kršitve njene dolžnosti skrbnega ravnanja povzroča nova tveganja ustavnosti in podaljšanja te sage? Ta vprašanja je treba razrešiti čim prej. Če se bo zakonodajni postopek nadaljeval, bomo lahko preučili še mnenje Zakonodajno-pravne službe ter dodatna stališča strokovne javnosti. Ker si želimo čimprejšnje razrešitve tega problema, predlogu v prvi obravnavi v Novi Sloveniji ne bomo nasprotovali, naše končno stališče pa bo odvisno od nadaljnjega razvoja zakonodajnega postopka o tem predlogu. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi je k razpravi prijavljen kolega Bojan Čebela, za njim dobi besedo kolegica Andreja Živic. Izvolite. BOJAN ČEBELA (PS Leta 2016 je Ustavno sodišče tri leta po izbrisu ugotovilo, da nekdanjim imetnikom ni omogočen oziroma zagotovljen dostop do do dokumentacije oziroma do pravnih sredstev. Leta 2019 je bil sprejet zakon, ki je urejal odgovornost kvalificiranih obveznosti bank oziroma Banke Slovenije. Uveden je bil tudi institut z obrnjenim dokaznim bremenom, prav tako tudi možnost pavšalnega nadomestila. Leta 2013 je Ustavno sodišče tudi te rešitve proglasilo za neustavne, zato je Vlada Republike Slovenije sprejela nov nov predlog zakona, ki vsebuje pravne in učinkovite rešitve za sodno varstvo nekdanjih imetnikov. Predlog zakona omogoča v prvi vrsti sledenje odločbi Ustavnega sodišča, v drugi vrsti dostop do vseh podatkov in informacij, sorazmerna izplačila glede na zmožnost proračuna Republike Slovenije, vključitev v prostovoljno poravnalno shemo, možnost kolektivnih tožb, izdelavo predhodnega mnenja, ostaja tako imenovano obrnjeno dokazno breme. Plačnik odškodnin bo po tem zakonu jasno določen. Vsebinske rešitve, ki bodo končno odpravile ustavno nepravilnost, bodo tako bolj eksaktne in v praksi izvedljive, kar do zdaj ni bilo.

Naslednji dobi besedo kolega Rado Gladek, ker smo dobili odjave oziroma oseb ni v dvorani, za njim pa ima besedo kolegica Monika Pekošak. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo. Tudi število razpravljavcev kaže na odnos v končni fazi tudi nas kot zakonodajalca zadeve, ki se vleče že praktično deset let. Mi mnogokrat poslušamo, da je finančni trg v Sloveniji relativno nerazvit. Veliko poslušamo tudi o zaupanju v ta naš finančni trg oziroma v odločitve vlagateljev, ali bodo imeli denar raje v nogavicah ali pa v nepremičninah ali pa ga bodo vložili recimo v vrednostne papirje, o katerih razpravljamo danes.

Odgovarjal za to ni praktično nihče, ne bankirji ne Banka Slovenije, v končni fazi tudi ne Vlada.

time smo pa tudi dobili, ker že 10 let rešujemo ta problem. Zdaj smo v situaciji, ko hočemo spet spet celotno zgodbo oziroma dokazovanje upravičenosti te zgodbe naprtiti tem oškodovancem. Prav bi bilo, da se dejansko naredi resna forenzična analiza upravičenosti sanacije oziroma vrednosti sanacije bančnega sistema, da se končno najde odgovorne oziroma da se pokaže na odgovorne, seveda v primeru nepravilnosti, v primeru, da ta naša sanacija bančnega sistema ni bila ustrezno izpeljana oziroma ni bila zneskovno tako visoka, kot smo jo mi dejansko plačali. In del tega bi moralo biti potem tudi to, ne zdaj, da se pač vlagatelji, ki so takrat, ko so vlagali v skoraj državno banko oziroma državne banke, vsaj v neki meri,

ampak we need more time, kot je povedal kolega Tanko v stališču, če do leta 2032 ne predvidevamo finančnih sredstev za morebitno poplačilo, s tem tudi kažemo jasen namen, da teh oškodovancev ne mislimo poplačati. Skratka, zakon v taki obliki ne ne cilja na to osnovno namero, da bi za razliko od držav, ki so bile navedene, dejansko poplačali te oškodovance, da bi končno odkrili oziroma razkrili morebitne nepravilnosti te naše bančne sanacije in odgovorne tudi poklicali na odgovornost za to. Zakona Zakona kot takega žal ne morem podpreti, ker nima pravega namena. Hvala.

Težave v slovenskem bančnem sektorju se nam kopičijo že od leta 2008, kar je sovpadalo tudi z začetkom svetovne gospodarske krize. Evropska komisija je v poročilu o mehanizmu opozarjanja novembra 2012 izpostavila, da se bančni sektor v Republiki Sloveniji sooča z resnimi težavami, kar je povečevalo delež slabih posojil v bankah. Vemo, kaj so slaba posojila – tista, ki so bila izdana na podlagi ničesar, se pravi na lepe oči. To pa je terjalo dodatne prilagoditve pri vrednotenju zavarovanj. Nadalje je Evropska komisija aprila 2013 objavila rezultate poglobljenega pregleda za Slovenijo, v okviru katerega je ugotovila, da bančni sektor zaradi slabo kapitaliziranih bank ter glede na nenehno slabšanje kreditnih portfeljev in odvisnosti od države glede kapitala pomeni veliko nevarnost za gospodarstvo in je tako eden od glavnih razlogov za čezmerna makroekonomska neravnotežja v Sloveniji. Zaradi naštetega je Evropska komisija Slovenijo pozvala, da v bankah opravi pregled kakovosti sredstev in stresne teste. V te teste je bilo vključenih deset bank oziroma bančnih skupin, ki so takrat predstavljale nekje 70 % bančnega sistema. Rezultati stresnih testov so pokazali slabo finančno stanje v bančnem sektorju, zato je Slovenija morala v letih 2013 in 2014 sprejeti nujne ukrepe za stabilizacijo bančnega sistema. Glede na vsa dejstva, ki so bila ugotovljena in zahtevana s strani Evropske komisije, je bila dokapitalizacija bank z javnimi sredstvi edina in nujna rešitev za ohranitev stabilnosti finančnega sistema. Ukrepi za sanacijo bančnega sistema so bili skladni z nacionalno in evropsko zakonodajo in tudi s pravili Evropske komisije o dovoljeni pomoči bankam v težavah, kar je potrdilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije kot sodišče Evropske unije, se pravi na popolnoma zakonit način. Za neustaven je bil spoznan samo 350a. člen Zakona o bančništvu, in sicer zaradi odsotnosti posebnih procesnih pravil za pravno varstvo zoper izrečene ukrepe. Državni zbor je za odpravo te neustavnosti leta 2019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 vendar razveljavitev navedenega zakona ne pomeni, da je treba izplačati nadomestila v višini odpisanih finančnih instrumentov, ne da bi se pred tem v sodnem postopku ugotovilo, da je zaradi odpisa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 Določbe Zakona o bančništvu glede sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank niso bile razveljavljene in je treba torej na podlagi in po sodni poti ugotoviti, ali je pri izvedbi sanacije kakorkoli prišlo do nepravilnosti. Le v tem primeru so nekdanji imetniki upravičeni do odškodnine, zato ni mogoče takoj pristati na takojšnje zakonske rešitve, ker bi to pomenilo neutemeljeno oškodovanje javnih financ.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 Poleg zagotovitve dostopa do vseh podatkov in informacij so ključne rešitve predloga zakona še naslednje – upravičeni predlagatelji, to so Vlada Republike Slovenije, Banka Slovenije ali neprofitno reprezentativno interesno združenje, ki deluje v interesu nekdanjih imetnikov, bodo lahko do poteka roka za vložitev tožbe sodišču predlagali, da imenuje skupino neodvisnih strokovnjakov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 Gre torej za možnost poravnave pred sodnim postopkom, saj bodo na podlagi predhodnega mnenja nekdanji imetniki kvalificiranih obveznosti bank lahko tudi ocenili možnost uspeha v pravdi in se morda tudi na tej podlagi odločili, ali bodo vložili tožbeni zahtevek.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 Predlog zakona uvaja tudi možnost vlaganja kolektivnih odškodninskih tožb, kjer se uporabi sistem izključitve, torej vključeni so vsi, razen tisti, ki izrecno pisno izjavijo, da ne želijo biti vključeni.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 Ustavno sodišče Republike Slovenije je leta 2016, torej tri leta po izvedbi izbrisa kvalificiranih obveznosti bank, ugotovilo, da je bil ta 350a. člen v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, ker nekdanjim imetnikom ni zagotavljal dostopa do dokumentacije, ki je bila podlaga za oceno finančnega stanja banke. Državni zbor je neustavnost odpravil v letu 2019, ko je bil sprejet Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Ta zakon je urejal tudi odškodninsko odgovornost na način, da je za škodo objektivno odgovorna Banka Slovenije, ki odgovarja ne glede na krivdo in z obrnjenim dokaznim mnenjem. Zakon je uzakonil tudi možnost pavšalnega nadomestila za tiste fizične osebe, ki so na primarnem trgu pri izdajatelju kupile kvalificirane obveznosti bank in njeni bruto dohodki v letu 2013 niso presegali 18 tisoč 278 evrov. Zakon je kot plačnika pavšalnega nadomestila prav tako predvidel Banko Slovenije, vendar pa je to rešitev Ustavno sodišče z izdajo sodbe v letu 2023 spoznalo za neustavno in razveljavilo zakon v celoti. Vlada Republike Slovenije je zato februarja 2024 takoj reagirala in sprejela nov predlog zakona, ki vsebuje dodatne rešitve za učinkovitejše sodno varstvo. Ob vprašanju oziroma pomisleku opozicije, da je ta zakon napisan tako, kot je bil Šarčev zakon, nikakor ne more biti res, ravno zato sem navedla časovnico, kako je šlo. To ni Šarčev zakon, te rešitve zakona je pripravljala medresorska delovna skupina, v kateri so bili predstavniki Ministrstva za finance, Vrhovnega sodišča in Državnega odvetništva. Delovna skupina se je sestala tudi z delovno skupino pravnih strokovnjakov, ki jo je angažirala Banka Slovenije, in ugotovljeno je bilo, da je pogled glede procesnih rešitev podoben. Menim, da je nujno, da se zakon danes sprejme, da se bo to poglavje, ki je nastalo predvsem zaradi neprimernega dajanja kreditov, enkrat za večno zaključi in tukaj smo po toliko letih odgovorni mi, da se zakon sprejme in naredi ta korak naprej. Glede predlagane forenzične analize pa bi dodala še, da je ravno leta 2012 Janez Janša napihoval grožnjo glede nelikvidnosti države, da je Slovenija, citiram, »praktično klinično mrtva«. To je bilo nato objavljeno na Televiziji Slovenija in na tiskovni agenciji Avstrije APA, nato je to povzel tudi Der Spiegel in tudi v drugih časopisih kmalu za tem. Po tej prijazni propagandi se je Evropska komisija odločila za ukrepe, ki so v Slovenijo stali več kot pet milijard. To se je treba zamisliti, kaj se da narediti z grdo, škodoželjno propagando, ki se je vi tako radi poslužujete.

Imetniki s tem zakonom dobivajo pravice za izterjavo in ne špekulirati, da se jim ne bo izplačalo. In to, da je za to kriva vlada Roberta Goloba, nikakor ni res – vlada Roberta Goloba bo ravno to težko področje in poglavje v zgodovini naše Slovenije tudi zaprla. Hvala lepa.

se bo najbrž spomnil razprave na odprtih in zaprtih sejah v tej dvorani, ko je tedanji guverner dr. Marko Kranjec dejal, da je naš finančni sistem robusten, da ne potrebuje nobene sanacije, da da je poslovanje in stanje stabilno. Kako si potem razlagate, da se je nekaj mesecev po tem, ko je se tisti mandat tedanjega guvernerja zaključil, kar naenkrat pojavila neka velika ocena o potrebi za dokapitalizacijo slovenskega bančnega sistema? Jaz mislim oziroma prepričan sem, da je globina bančne luknje v višini skoraj 5,6 milijarde evrov, ki je bila določena v času vlade Alenke Bratušek in s katero se je potem banke dokapitaliziralo, določena bistveno previsoko. Prvič Prvič zato, ker kazalci, na osnovi katerih se je ta razlastitveni scenarij delal, ne stojijo. Predvideni so bili po podatkih Banke Slovenije, iz ocene stanja, kot sem jo prej navedel, je bil predviden negativni gospodarski scenarij, dejansko pa je realni gospodarski scenarij bistveno odstopal od tistega črnega scenarija. V letu V letu 2014 je odstopal za več kot 3,5 %, toliko je bila gospodarska rast višja od tiste, ki jo je predvidela Banka Slovenije v tej oceni in ki je bila podlaga za razlastitev.

poročilu, se pravi v gibanju spomladanske in jesenske gospodarske rasti, v višini 2,9 %, je moral gospod odstopiti. Tu je prišlo do napake, do napačne ocene v višini 3,5 % gospodarske rasti. Če mislite, rasti. Če mislite, da je to vseeno, potem okej, je to vaša matematika, ampak razlika v družbenem bruto produktu, v gospodarski rasti znaša ta razlika nekaj milijard evrov, to velja za leto 2013, leti 2014 in 2015. Da je ironija še večja, je Ustavno sodišče leta 2016, ko je izdalo

in zanimivo, da se nihče na Ustavnem sodišču, pravijo, da so pravni strokovnjaki, ob to ni obregnil. Podatke so najbrž poznali, morali so jih poznati, kajti če presojaš o o nekem tako pomembnem aktu, kot je razlastitev državljanov, in ne preveriš vseh pravnih in ostalih podlag, ki so za to potrebne, potem je nekaj narobe tudi z Ustavnim sodiščem. Problem ni 350.a člen Zakona o bančništvu, ki ni določal določenega ali pa dovoljšnega pravnega varstva za razlaščence, problem je zakon o razlastitvi, ki tega ni imel notri. Zakon o razlastitvi, ki ga je Ustavno sodišče obravnavalo in ga ni razveljavilo, je tisti, ki bi moral imeti notri te varovalke. Zakon o bančništvu je irelevanten v tem smislu in to je pač trik, ki se ga je poslužilo Ustavno sodišče, najbrž v dogovoru z Banko Slovenije in tudi Vlado Republike Slovenije, da so na ta način zavarovali razlastitev in postavili bitko razlaščencev na nek stranski tir in da se zdaj borijo za po nekem bypassu, da bodo pač uveljavili svoje pravice. To je problem. Tu je šlo za namensko, za zavestno odločitev odločevalcev, tako Banke Slovenije, Vlade in tudi Ustavnega sodišča, da so to materijo prenesli na neko pravno podlago, ki neposredno s kompletnostjo zakona o razlastitvi,

pri razlastitvi podrejenih, njihovih papirjev, izterjati glavnico in zamudne obresti, in ta sodba je dokončna. Ne vem, dam dokončna. Ne vem, dam hipotetični primer, za milijon razlaščenih vrednostnih papirjev sta dobila še milijon zamudnih obresti. Milijon evrov!

ki so bile v teh konkretnih primerih izrečene, pač upoštevati. Da je ironija še večja, ko smo vstopili v evropsko monetarno unijo in prevzeli evro, smo prevzeli tudi evropski finančni pravni red. Drži? Najbrž to drži. In ta normativna ureditev v primerjalnih evropskih državah, tudi v teh, ki ste jih vi dali, je podobna kot v Sloveniji v teh primerih. Če boste brali obrazložitve Vlade za teh šest držav, ki sem jih navedel, boste ugotovili popolnoma enako dikcijo, kot je pri nas. Ampak vprašamo se lahko samo to, zakaj so te države po tem, ko so izpeljale razlastitvene postopke, s temi državljani ravnale drugače kot Slovenija. Zakaj so se odločile za poravnavo z razlaščenci? Nekatere v zelo visokem odstotku, kot je to primer recimo Avstrije v primeru Hypo Alpe Adria banke, druge, recimo Španija in Nizozemska, pa so poplačale v celoti z obrestmi, z zamudnimi obrestmi. Vse te države so to poplačale v manj kot dveh letih. Leta 2016 so bili vsi postopki zaključeni v Avstriji, ki je to izpeljala zadnja, bistveno prej pa v Španiji in na Nizozemskem. čem je problem ureditve, ki jo imamo mi, in ureditve, ki jo imajo te primerljive evropske države? V čem je problem? Zelo bi prosil za odgovor, ker očitno razumejo posege v premoženje v jedrnih državah Evropske unije popolnoma drugače kot pri nas. Popolnoma drugače. In v čem je problem naše pravne podlage, naših aktov, da temu nismo sledili? To je problem. Če so tiste države na osnovi iste pravne ureditve, kar zadeva posege v bančni sistem v primeru, ne vem, groženj s stečaji ali da so potrebne sanacije bančnega sistema, ravnali tako, zakaj tudi Slovenija ni ravnala tako? Imamo pa isto frankfurtsko, bom rekel, pravno ureditev, kar zadeva bančno poslovanje. Evropska centralna banka zelo skrbi, da je pravna ureditev enaka v vseh državah v podobnih primerih,

po letu 2032. Zdaj imamo 10-letnico, 20-letnico boste praznovali, ko se še vedno ne bo nič zgodilo, tako ste zapisali v zakon. Ne glede na vse te velike in lepe besede, s katerimi ste opisali svoje napore, je pač iz vašega zakona, iz obrazložitve razvidno, da tega do leta 2032 ne bo. Ne polnega poplačila, ne 60-odstotnega poplačila, najbrž ne bo nič, zato ker dokazovati, kaj je boljše, da ti hišo nekdo odtuji ali pa da ti jo požgejo, je vprašanje, kaj je boljše. V obeh primerih si izgubil vse. V obeh primerih si izgubil vse. Še nekaj je. Za bančno luknjo, ki je nastala, niso krivi varčevalci, niso krivi vlagatelji delniškega ali podrejenega kapitala. Nihče od teh ni sodeloval v organih bank, razen morda kakšen velik vlagatelj, nihče ni sodeloval v Banki Slovenije, ki je regulator oziroma generalni nadzornik celotnega bančnega sistema. Nihče. In tudi od teh ljudi, ki so mali vlagatelji, nihče ni povzročil nobenih lukenj v bančnem sistemu, nasprotno, prinesli so denar, dokapitalizirali so banke in na tak način se jim je z razlastitvenim zakonom to vzelo, vse njihovo finančno premoženje, ki je bilo naloženo ali pa vloženo v dobro poslovanja banke. Nihče od guvernerjev ali pa sveta guvernerjev Banke Slovenije, nihče od poslovodstev poslovnih bank, nihče od nadzornikov poslovodnih bank ni v tem primeru nič odgovarjal. Recimo bivša predsednica vlade Alenka Bratušek je bila članica Nadzornega sveta Nove kreditne banke Maribor. Ni odgovarjala za Ni odgovarjala za nobeno odločitev, za noben slabo podeljen kredit, za noben neustrezno zavarovan kredit. Nova Kreditna banka Maribor je potrebovala milijardo 300 dodatnega vložka. Povejte mi, kakšni nadzorniki so bili to? Kakšen nadzornik je bila Alenka Bratušek, ki je postala potem predsednica vlade, ki je vpeljala razlastitev, sama pa kot odgovorna oseba, kot članica nadzornega organa ni uredila in ni opozorila na nič? na nič? Ljudje, ki so kupovali, ne vem, neaktivno ali pa slabo premoženje po Balkanu, ne vem, kupila se je Tutunska banka, kupile so se naložbe v Črni gori in še kje in marsikaj je šlo od tega v stečaj oziroma je končalo v stečajnih masah, niso odgovarjali z ničemer – ne z osebnim premoženjem, niso bili v kazenskih postopkih, ne vem kaj, tisti, ki pa niso sodelovali v teh poslih, ki niso bili krivi in ne dolžni, so pa ob finančno premoženje. Ljudje, ki so takrat upravljali z bankami, so še danes deloma v bančnem sistemu, deloma upravljajo z državnim premoženjem v okviru državnega holdinga in tako naprej. Še vedno delajo svoje zgodbe, ki so daleč od oči. od oči. Jaz mislim, da je ta zakon, tako kot je zamišljeno to poplačilo, popolnoma neprimeren. Če je karkoli povezano z razlastitvijo, sta Vlada in Banka Slovenije tisti, ki bi morali dokazovati upravičenost tolikšne razlastitve. Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije imata svoje premoženje in tako naprej, ne pa, da se to potem zdaj vlaga v neke tožbe. Druga stvar, kar je. Ker je prišlo do take razlastitve, bi bilo najprimerneje, da se pride do poravnave, da se se razlaščencem to premoženje vrne z ustreznimi obrestmi na osnovi poravnave, brez da se to vlači po sodiščih, da se dela neke ne vem kakšne zgodbe iz tega. Koliko je razlaščenega premoženja, ali razlaščenec pogleda v tisto vašo, ne vem, kako ste že temu rekli, pisarno ali karkoli, je čisto vseeno. Vi ste ugotovili, da je tega razlaščenega premoženja 963 milijonov in ne vem še koliko centov, do centa natančno ste izračunali, koliko je tega, torej imate vse podatke, obstaja spisek razlaščencev, obstaja spisek, za koliko ste koga razlastili. Veste, koliko so bile v tem obdobju zamudne obresti, in brez problema bi tem ljudem vse povrnili. Brez problema! Ne potrebujete popolnoma nobenih tožb. Tudi ljudem nalagati, da za to razlastitev najemajo drage odvetnike in odvetniške pisarne, je pravzaprav poniglavo. Najprej jim vzameš, brez da si jih vprašal, brez da si jim ponudil kakršno koli alternativo, brez da bi jim recimo to konvertirali v dolgoročne obveznice države, tudi to je bila ena od možnosti, pa se tega vlada ni poslužila, ste enostavno to vzeli Da je ironija še večja, skoraj niti enemu tajkunu na osnovi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora niste odvzeli praktično nič. Zanimivo bi bilo vedeti, ali je bilo leta 2013 in 2014 odvzetega več tajkunskega premoženja, kot ste ga razlastili poštenim ljudem. To bi bilo zanimivo pogledati. Če ste razlastili in zaplenili premoženje nezakonitim kršilcem finančne zakonodaje in pravne ureditve v večjem znesku, kot ste ga razlastili, potem vam lahko čestitamo, ampak se to najbrž ni zgodilo. Ni se zgodilo, ker so se na tak ali drugačen način izognili sodnim postopkom, prenesli premoženje, sem pa tja ste koga za primer ujeli pri kakšnih manjših zneskih, nobenega velikega mahinatorja niste zajeli in ujeli. Niti enega. Še to bi povedal. S to bančno luknjo ali pa z globino bančne luknje v višini 5,6 milijarde evrov se je dogajalo najbrž tako, ker so pač taki podatki, kot se je dogajalo v zadnjem času s to oceno škode po poplavah, ko je narasla s 500 milijonov in po vsaki seji Vlade se je dodalo, tako da zdaj razpolagamo s tem zadnjim podatkom ministra Jevška, in sicer 9,9 milijarde evrov. 9,9 milijarde evrov! Torej, v treh mesecih je narasla s 500 milijonov na 9,9 milijarde evrov. Tudi realna škoda, tudi realna luknja v bankah je bila približno tri milijarde evrov, najbrž tri milijarde evrov, zato ker je bilo pač toliko in toliko odpisov izvedenih in tudi prenesenih potem na slabo banko in tako naprej. Ampak vse tisto, kar je več od tega, pa je bila prekapitalizacija bančnega sistema. V banke ste vložili bistveno več, kot je bilo potrebno, ne je bilo potrebno, ne samo zaradi luknje, ampak tudi zaradi dinamike gospodarske rasti, ki je bila bistveno drugačna od načrtovane. In če od načrtovane. In če se tako na lahek način vzame ljudem premoženje, potem je to hud problem. Vse to, kar imamo zdaj na mizi s tem vladnim zakonom, je enostavno narejeno tako, da se bo samo zaščitilo to, kar se je izvedlo, to je zaščita državne kraje, državne razlastitve, ki jo je izvedla leta 2013 in deloma leta 2014. To ni nič drugega. Mogoče bi bilo to zdaj dovolj. Predlagam pa predvsem, da se zgledujete po tuji praksi. Tam so evropske države, ki so pošteno sanirale bančni sistem, res so začasno zaplenile premoženje državljanov, svojih vlagateljev, ampak v zelo kratkem času so vse povrnile z zamudnimi obrestmi.

Ista vlada, ki je izvedla dokapitalizacijo, je ti banki dala na spisek za prodajo in ju prodala izredno poceni. In po teh preprodajah se vidi, koliko je dejansko še prišlo dodatno do oškodovanja premoženja.

potem v kratkem času prodala, ampak to z velikim dobičkom, pri nas je pa to vlada po dokapitalizaciji prodala z izgubo. In samo vprašanje je, kaj se je dogajalo potem s to izgubo prek teh finančnih skladov, ali je bila to namensko nizka cena, da se je potem poplačalo in izplačalo še koga v nadaljnjem koraku prodaje, ali je tu še kakšen drug namen. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade. Izvolite. Jaz bi se želela tukaj predvsem osredotočiti na vsebino zakona, ki je danes predlog splošne razprave. Namen zakona in kako smo pristopili k pripravi je odpraviti neustavnosti, ki so bile doslej ugotovljene v dveh odločbah Ustavnega sodišča. Odločba iz leta 2016 je jasno povedala, da je 350.a člen Zakona o bančništvu neustaven, kar pomeni, da izredni ukrepi, ki so bili izrečeni, niso imeli ustreznega sodnega varstva za nekdanje imetnike kvalificiranih obveznosti bank. Druga odločba, ki je bila izdana lani marca, pa je obravnavala temo plačnika. Torej, plačnik po prejšnjem zakonu, ki je bil razveljavljen, je bil predviden, in sicer Banka Slovenije, Ustavno sodišče je izreklo, da je to nedopustno in tudi ta problem smo naslovili v novem predlogu zakona, tem, tem, ki je danes predmet obravnave. Obenem smo se zelo poglobili v sam sistem oziroma pravne ureditve v zakonu. S tem namenom smo, kot je bilo danes tudi že omenjeno v splošni razpravi, oblikovali medresorsko delovno skupino. Ker gre za številna pravna vprašanja, ki se odpirajo v zakonu, so bili notri tudi pravniki iz različnih institucij, med drugim z Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje, Državnega odvetništva in tudi Vrhovnega sodišča, tako da je vsak s svojega delovnega področja lahko prispeval k da so členi v zakonu najbolje oblikovani in da vsi stremijo k istemu cilju, torej k čim hitrejšemu in učinkovitemu sodnemu varstvu nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Institut predhodnega mnenja, kar nekaj besed je bilo danes v tej smeri povedanega, predhodno mnenje bo lahko tisti pokazatelj, torej pri predhodnem mnenju strani sedmih neodvisnih strokovnjakov se bo ponovno preučilo vso dokumentacijo in podatke, na podlagi katerih je Banka Slovenije izdala izredne ukrepe. Takrat se bo lahko torej ponovno ugotovilo, ali so bili ti izredni ukrepi izdani upravičeno ali ne. In to bo prvi pokazatelj, ki bo lahko malim vlagateljem oziroma nekdanjim imetnikom tudi pokazatelj, ali bodo pristopili k poravnalni shemi, ki jo bo vlada na podlagi takega mnenja lahko pripravila ali ne. Še enkrat, da ne bo pomote ali pa da ne bo kakršnegakoli dvoma, dejstvo, da bomo imeli oziroma da bo predvidena poravnalna shema oziroma da se bo izdelalo predhodno mnenje, ne izključuje nobenemu nekdanjemu imetniku, da samostojno išče pravno varstvo na sodišču z individualno tožbo oziroma, tega se pa dotaknem naprej, še bolj s kolektivno tožbo, ki je tudi institut, ki se podrobno ureja in se ureja na način, da bo dejansko izvedljiv in omogočen čim širšemu krogu imetnikov, kot tudi z možnim institutom združitev pravd oziroma vzorčnega postopka, če bi pri kolektivnih tožbah prišlo do kakšnih postopkovnih zapletov. smo tudi spodbuditi vlaganje kolektivnih tožb oziroma tožb, da se več imetnikov združi, s tem, da smo jih oprostili plačila sodnih taks za vlaganje tovrstnih tožb. Opozarjam oziroma dodajam pa, da zakon opredeljuje tudi obrnjeno dokazno breme. To pomeni, da ne bo na nekdanjem imetniku dokazovanje, ali so bili izredni ukrepi upravičeni ali ne, to dokazovanje bo na Banki Slovenije, ker je ona tista, ki je izdala te ukrepe. Ona je tista, ki je do sedaj edina proučila vso dokumentacijo in podatke in bo v sodnem postopku lahko to zagovarjala na tak ali drugačen način, medtem ko nekdanjemu imetniku ne bo treba v tem smislu, kot je bilo predstavljeno danes, dokazovati tega dela na tak način.

Ocena znaša 4 milijone 52 tisoč evrov. Gre za stroške postopkov, tako kot je bilo prej tudi prebrano, s sodišči, s podatkovno sobo, z izvedenci. Potem pa je dodana možnost izplačila odškodnin v znesku 963 milijonov 197 tisoč 453 in še nekaj centov. Napisana je celotna škoda, to pa zato, ker se ne ve, ker v tej fazi ne moremo oceniti, kolikšna bi lahko bila odškodnina, ki se bo plačala malim vlagateljem oziroma nekdanjim imetnikom. In v izogib ravno temu, da se kar koli prikriva, smo razkrili oziroma navedli celotno številko. Potem pa glede različnih pravnih sistemov oziroma zakaj smo prikazali zgolj nekatere pravne vire, drugih pa ne. Osnova, ki smo se je lotili, je, da smo glede na vsebino, ki jo ureja zakon, podali primerjalne ureditve. Konkretno so bile izpostavljene Avstrija, Španija in Nizozemska. Gre za tri države, ki so izvedle bančno sanacijo oziroma priglasile način delovanja po bančni sanaciji države pred 1. avgustom 2013. Zakaj zdaj izpostavljam ta datum? Evropska komisija je namreč izdala Sporočilo Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za podporne ukrepe v korist bank v okviru finančne krize, ki velja od 1. avgusta 2013 dalje. To sporočilo je opredelilo kot obveznost, da preden država vloži kakršnokoli državno pomoč, je treba opraviti izbris, torej laično bom rekla izbris, vseh imetnikov podrejenega dolga in lastnikov.

omenjeno, in celoten postopek je bil izveden. Evropska komisija je potem že s 3. septembrom 2013 tudi objavila, da je bila državna pomoč skladna s pravili, tako da je imela Avstrija pri tem proste roke, kako je lahko nadalje organizirala oziroma uredila povračilo povračilo morebitnih izbrisanih imetnikov. Tudi na Nizozemskem je prišlo do sanacije in priglasitve pred 1. avgustom. Je pa tako, da je bila tam odločitev o izbrisu izpodbijana seveda v sodnih postopkih, je vse do vrhovnega sodišča in tudi poročevalec vrhovnega sodišča je v oktobru 2014 podal stališče, da je bila odločitev vlade pravilna in da izbrisani imetniki niso upravičeni do odškodnine. Je pa res, da je ponudbo izplačila nadomestila nekaterim imetnikom podrejenega ponudila banka sama, torej ne država, ampak banka, in sicer zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti. Podobno je bilo tudi v španskem primeru, kjer je prišlo tudi do prisilne, torej zakonske konverzije terjatev podrejenih upnikov v nelikvidne delnice saniranih bank, nato pa je bila upnikom dana možnost, da navedene delnice po določeni ceni prodajo zasebnemu skladu, ta sklad pa se je financiral iz sredstev za izplačilo jamstva za depozite. Zdaj pa se tukaj lahko spet vrnemo na Banko Celje oziroma izpostavljen primer, da so nekateri imetniki že pridobili določene odškodnine. To je res. Nekateri imetniki so tožili banko, dokazali, da banka pri ravnanju, ko je prodajala te instrumente, ni podala ustrezne pojasnilne dolžnosti in ker je banka kršila svojo pojasnilno dolžnost, je bila dolžna torej povrniti določeno odškodnino in povrniti glavnico in obresti. Ni pa sodišče v tem postopku, kakor tudi ne nobeno drugo sodišče doslej, presojalo, ali so bili izredni ukrepi, ki jih je izrekla Banka Slovenije leta 2013 in 2014, upravičeni. To bo pa predmet šele teh postopkov, ki jih detajlno, torej postopkovno, obravnava predlog zakona. In ne smemo tudi pozabiti, da morebitno odškodnino, ki jo bo v končni fazi plačala Republika Slovenija oziroma Republika Slovenija bo lahko naknadno tožila Banko Slovenije in ji poskušala dokazati, da ni ravnala skrbno pri izreku izrednih ukrepov, če bi se izkazalo, da so bili ti kakorkoli problematični zdaj sem pa izgubila rdečo nit, se opravičujem, preveč časa govorim. Kakorkoli, bistvo je, da bomo na koncu davkoplačevalci tisti, ki bomo morali plačati to odškodnino. Torej, tisti, ki smo danes tukaj, bomo v najslabšem primeru, če govorim zdaj o najbolj črnem scenariju, kot je bilo tudi predvideno v finančnih posledicah, da je možno izplačilo odškodnin v znesku približno milijarde evrov. Ker je ta znesek tako visok, je treba biti še toliko bolj previden in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

Aha, je interes, torej vas bom prosila za prijavo. Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobi besedo kot zadnja. Prosim za prijavo.

To, kar se je zgodilo v Celju s tema dvema vlagateljema, se je najbrž zgodilo z vsemi ostalimi vlagatelji, več ali manj z vsemi. Ta dva, ki sta sodb, najbrž nista edina primera, ki sta se oklicala za slabo informirana oziroma da ju banka ni informirala, kaj je s temi papirji in kakšno je stanje. Zanimivo, da sta oba iz odvetniških vrst, se pravi pravnika. Jaz težko dvomim, da bi tako velike zneske, o katerih se je pisalo, nekdo vložil v statusu nepoučenega vlagatelja oziroma da bi bil premalo informiran, ampak v sodbi sta uspela. Najbrž je najbolj normalno pričakovati, da v urejenem pravnem redu tako razsodbo vzameš kot eksemplaričen primer za vse nadaljnje primere. V tem primeru, ker ste izračunali, koliko je teh obveznosti, se pravi 963 milijonov, ste že upoštevali praktično vse obveznosti, ki so povezane in ki se nanašajo tudi na to sodbo zamudne obresti, glavnico, povračilo celotne glavnice z zamudnimi obrestmi. In zdaj samo vprašanje, zakaj se zdaj vlada ukvarja s tem, kako bodo prek teh, ne vem, pisarn, cenitev in tako naprej morali dokazovati, da niso bili dovolj poučeni ali da so bili nepravilno informirani. To je hecno, V isti državi je na osnovi iste zakonodaje speljan sodni postopek in jaz mislim, da bi to moralo biti pravilo za vse nadaljnje razlastitve. To, da se zdaj izgovarjate, da je to, ne vem, je tako ali ni tako. Pač je tako. Sodba je bila izrečena po tem, kar ste vi povedali glede ECB in pravil ECB. Pod tem je bila izrečena. To se pravi, da bi v tem primeru lahko vlada ali pa tisti, ki je moral vrniti, upravičeno izpodbijal tudi ukrep, v skladu s pravili ECB veljala takrat drugačna pravila, pa se to ni zgodilo. Jaz mislim, da to izgovarjanje na to, kaj kaj je in kaj ni, imamo tudi druge primere, če boste raziskali, so tudi drugi primeri, tudi primer Cipra, kjer ljudje niso bili oškodovani, ga nimate notri v primerjavi, ampak je Ciper podobno izvedel mimo evropske trojke sanacijo bančnega sistema, ampak ljudem so povrnili, pa Ciper ni neka država, ki bi jo jemali za zgled, ampak Nizozemska, Avstrija, Španija pa najbrž so. Tudi v primeru, da bili ti ukrepi sprejeti kasneje ali pa prej, jaz sem prepričan, da bi te države ravnale v teh primerih podobno, kajti prav nobena vlada, resna vlada v demokratični državi si ne more privoščiti, da bi omogočila ali pa legalizirala razlastitev ljudi, ne fizičnega ali finančnega premoženja. Nobena resna vlada v Evropi si tega najbrž ne upa narediti, ne nizozemska, ne španska, ne avstrijska, ne nobena. Zato je tudi prišlo do teh poravnav. Če bi imela slovenska vlada resen namen, bi se lahko tudi o blažitvi teh ukrepov pogajala z Evropsko komisijo, ampak pač to ni bil namen. Namen je bil zajeti, pobrati, prekapitalizirati banke in jih poceni prodati, tako kot se je to naredilo z Adrio Airways, tako se je naredilo z letališčem in tako naprej in še z mnogimi drugimi firmami, ki so se dokapitalizirale z ogromnimi zneski, z milijonskimi zneski, potem pa so bile neke firme prodane za 100 tisoč evrov.

držite tatu, zato da bi preusmerili pozornost od sebe. Predlog zakona, ki ga je pripravila Vlada in so ga danes primerno strokovno in utemeljeno razlagali predstavniki ministrstva, je vreden podpore, kajti v življenju, tudi politiki, še posebej pa v poslovnem svetu je dolgove treba poplačati in poravnati. Slabo pa je, kadar imamo kakšno sistemsko napako in jo potem do konca spolitiziramo, da je seveda za tisto, kar se je dogodilo nam, kriv nekdo drug. Moj spoštovani poslanski kolega Jože Tanko si je danes za obrazložitev nekih čudnih razlag zakona, ki ne držijo, vzel veliko časa, gre očitno za enega za Slovenijo najpomembnejših zakonov, ampak ko pogledam po tej naši dvorani, sedimo prisotni iz vseh poslanskih skupin, v opoziciji pa ene stranke ta tema ne zanima, v stranki, ki pa vidi največ problema, pa jo zastopa, gospe in gospodje, en sam poslanec, ki nam je razložil in povedal, da so za to krivi drugi, vlada Alenke Bratušek, Alenka Bratušek kot nadzornica, predsednica Vlade in še kdo drug. Kakšna so dejstva? Vlado je od leta 2004 do 2008 vodil gospod Janez Janša in takrat so bili časi, ki so različni od današnjih. Večino nadzornikov, ki so pripadali državi, je imenovala – kdo že – vlada, seveda. Torej, za začetek kalvarije in slabega nadzora v letih 2004–2008 ste krivi v stranki SDS, ki ste takrat vodili vlado. So pa od takrat do danes velike razlike. Jaz sem zadovoljen kot davkoplačevalec, kot državljan in kot varčevalec, da se danes v času Golobove vlade z bankami upravlja in posluje drugače z našimi deleži. Danes gre za korporativno upravljanje, ki je seveda ločeno od politike. Da pa podkrepim svoje trditve, pa vsem skupaj priporočam branje pisma direktorja banke NKBM gospoda Kovačiča gospodu Janši, lepo ga je ubesedila in opisala novinarka Eugenija Carl, ki je bila kasneje tudi politično preganjana, in sicer 3. maja leta 2015 ob 9.12 si lahko na MMC pogledate, Kovačič Janši: »Najine dogovore sem jemal kot osebno nalogo.« Nadaljnje se razkriva korespondenca med nekdanjim direktorjem NKBM Matjažem Kovačičem in Janezom Janšo, ki kaže, da je Kovačiča na vrh NKBM postavil prav Janša, za kar mu je bil, kot je iz pisem razvidno, gospod Kovačič odkrito hvaležen. Potem lahko pogledamo, kako so bili predstavniki ene stranke, ki danes s prstom kaže na druge in privilegirani pri zaposlitvah v tej banki, ki je sprejemala slabe odločitve, delila kredite kar počez, na koncu pa jih bomo morali plačati vsi. S tem se nikakor ne strinjam. Iz teh pisem je jasno razvidno, da so predstavniki posvečene stranke imeli posebno mesto pri zaposlovanju in seveda tudi pri delitvi kreditov. Želim si, da ministrstvo opravi svojo nalogo, mi pa da sprejmemo dober zakon, predvsem pa, da enkrat pride na dan resnica, zakaj se je vse

Vzrok za zakon, ki ga danes obravnavamo, seže v obdobje leta 2013 in leta 2014, ko se je reševalo katastrofalne razmere v bančništvu in je bila in je bila potrebna dokapitalizacija bank. Da bi takrat ohranili finančno stabilnost, je bilo treba sprejeti tudi nujne dolgoročne ukrepe za stabilizacijo finančnega sistema kot celote z reševanjem insolventnosti štirih bank. Takratna rešitev je bila možna le z državno pomočjo, in sicer takojšnjo dokapitalizacijo bank, da bi ohranili zaupanje vlagateljev in stabilnost finančnega sistema. Ob takrat izčrpanih možnostih reševanja s sredstvi zasebnih investitorjev in glede na resnost razmer je bila dokapitalizacija bank z javnimi sredstvi edina in nujna rešitev za ohranitev stabilnosti finančnega sistema. Da je bila ta pomoč bankam lahko sploh dodeljena, je bilo treba zagotoviti, da lastniški kapital, hibridni kapital in podrejeni instrumenti prispevajo prispevajo k celotni izravnavi morebitnih izgub banke. To je bilo zagotovljeno z izrednimi ukrepi Banke Slovenije, s katerimi so bile v celoti odpisane kvalificirane obveznosti bank. Odškodnina, ki je ocenjena, znaša danes 960 milijonov plus obresti, je pa verjetno razlog in se bom malo pohecala, da danes sprejemamo zakon, ki bo omogočal poplačilo vsem imetnikom kvalificiranih obveznosti. Ker gre za velik znesek, sicer ga še ne vemo natančno, vemo pa, da že prvotno ocenjena vrednost znaša okrog milijarde evrov plus obresti, tega enoletni proračun ne bi prenesel, tega tudi ne skrivamo, se je pa ta vlada odgovorno lotila teh obveznosti, da sprejmemo zakon in da poberemo še enega okostnjaka iz omare. Hvala lepa.

Ponovno bi se dotaknila samo te pojasnilne dolžnosti, o kateri je danes kar nekaj govora. Torej, v primeru Banke Celje in izplačane odškodnine za pojasnilno dolžnost je šlo za drugačno vrsto postopka. Tam je bila tožena banka in tam se je ugotavljala odgovornost banke pri poslovanju s svojimi komitenti, torej da je neustrezno opravila svoje dolžnosti pojasnitve, kaj dejansko prodaja, bomo rekli, komitentom. S tem zakonom pa se naslavlja sodno varstvo tistim imetnikom, ki so jim bili torej izbrisani podrejeni dolg oziroma delnice, kar jim doslej še ni bilo omogočeno na ustrezen način, in s tem zakonom se ta del naslavlja. Tožena stranka v tem primeru bo Banka Slovenije, po zakonu pa je predvideno, zato ker bo plačnik Republika Slovenija, da je stranski intervenient tudi Republika Slovenija. Izpostavljen je bil primer Cipra. Tudi pri Cipru je šlo za priglasitev bančne sanacije in reševanje tega vprašanja pred 1. avgustom 2013, torej ko pravila Evropske komisije bail-ina še niso veljala. Tudi tukaj je prišlo do določenih sodnih postopkov. V končni fazi je vrhovno sodišče odločilo, da so okrožna sodišča tista, ki bodo lahko ugotavljala, ali je zatrjevana izguba posledic izdane odločbe centralne banke večja, kot bi bila v primeru, če bi zadevna banka šla v likvidacijo. Takšen sistem smo ubrali tudi s predlogom zakona, ki je danes predmet splošne razprave.

izredni ukrepi neustavni, pravne podlage za izdajo teh izrednih ukrepov so bili prepoznane kot skladne z ustavo. Toliko na kratko. Hvala.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

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju Igorju Feketiji na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Pozdravljeni! S predlogom zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb v svoj pravni red prenašamo tri člene mobilnostne direktive, ki se nanašajo na soodločanje delavcev v organih vodenja ali nadzora kapitalske družbe, ki je nastala s čezmejno združitvijo, delitvijo ali preoblikovanjem. Glavni namen je ta, da se delavcem v vseh primerih čezmejnih operacij v največji možni meri zagotovijo že pridobljene pravice do soodločanja. Pretežno je vsebina mobilnostne direktive v resnici del statusnopravne ureditve gospodarskih družb in je že bila prenesena v naš pravni red z novelo Zakona o gospodarskih družbah, ki je začela veljati 25. julija 2023. Ta predlog zakona je terminološko, vsebinsko in sistematično vezan na sprejete rešitve, ki izhajajo iz statusne zakonodaje. Po vsebini gre za novelo Zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb iz leta 2008, vendar zaradi določb mobilnosti direktive, ki v tolikšni meri spreminja in dopolnjuje veljavna pravila o evropskem pravu družb glede soodločanja pri čezmejnih operacijah, zahteva sprejetje novega zakona in s tem prenehanje veljavnosti Zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb. Mobilnostna direktiva sicer samo v štirih točkah spreminja dosedanjo ureditev soodločanja pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb, dodatno pa ureja vprašanje soodločanja še pri dveh drugih čezmejnih operacijah, torej pri čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih. S tem je bilo treba spremeniti tako naslov zakona kot vnesti spremembe in dopolnitve v obstoječe člena Zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb. V skladu z osnovnim načelom predloga zakona se za soodločanje delavcev v zvezi s čezmejnimi operacijami primarno uporablja zakonodaja tiste države, v kateri ima kapitalska družba, ki je nastala s čezmejno združitvijo, delitvijo ali preoblikovanjem, svoj registriran sedež. In zakon v prvi vrsti delavce, delavke in poslovodstva družb zavezuje k sklenitvi sporazuma o soodločanju. Če pa sporazum ni dosežen, potem predlog zakona določa neka minimalna pravila glede ureditve soodločanja delavcev v organih vodenja ali nadzora. S predlogom zakona se torej dopolnjuje uporaba zakonskih določb o soodločanju delavk in delavcev v odvisnosti od velikosti družb, ki sodelujejo pri čezmejnih operacijah, ali odločitve poslovodstva v primeru, da vsaj ena od udeleženih družb že deluje po sistemu soodločanja. Drugič, širi se varovanje pravice do soodločanja delavcev tudi na primere naknadnih čezmejnih delitev, združitev ali preoblikovanj. Uvaja se dodatna obveznost obveščanja predstavnikov delavcev o izidu pogajanj v zvezi s soodločanjem delavcev ali o uporabi standardnih pravil soodločanja. In četrtič, dodatno se pravila o soodločanju delavcev in delavk v organih vodenja ali nadzora urejajo še za primere čezmejnih delitev in čezmejnih preoblikovanj kapitalskih družb. Zahvaljujem se tudi Zakonodajno-pravni službi za tehtno presojo in konstruktivne predloge, ki smo si jih prizadevali upoštevati v največji možni meri. Hvala.

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 24. seji kot matično delovno telo obravnaval vladni predlog Zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb. Po dopolnilni obrazložitvi predlagatelja je predstavnica Zakonodajno-pravne službe predstavila ključne poudarke iz mnenja in pojasnila, da predlagani amandmaji odpravljajo le nekatere manj zahtevne pomisleke. Izpostavila je, da je predlog zakona težko razumljiv in ima nekaj nedoslednosti, zaradi česar se zastavlja vprašanje skladnosti z 2. členom Ustave. Ker je mobilnostna direktiva večinoma že prenesena v slovenski pravni red, bi bilo treba preveriti, katere določbe so že prenesene in katere naj bi se prenesle s predlogom zakona. Glede statusne ureditve v Zakonu o gospodarskih družbah je pojasnila, da so določbe mobilnostne direktive pravilno povzete, saj iz direktive ne izhaja, da velja za vse kapitalske družbe, ampak samo za določene, kar pa iz predloga zakona ni razvidno. V zvezi s temeljnimi subjekti je opozorila na različna poimenovanja kapitalskih družb, v zvezi s pravili nomotehnike pa, da jih predlog zakona krši. Predstavnik Državnega sveta je predstavil pisno mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predlog zakona podpira. V razpravi so članice in člani odbora, ki predloga zakona niso podprli, vendar mu tudi niso nasprotovali, izpostavili, da je predlog zakona nejasen in nerazumljiv, zaradi česar se zastavlja vprašanje njegove skladnosti z ustavo. Med drugim jih je zanimalo, zakaj se je predlagatelj odločil za urejanje materije v novem zakonu in ne na primer kot posebnost v Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju ter kakšni so bili odzivi gospodarskih subjektov. Razpravljavci, ki so predlog zakona podprli, so poudarili, da je rok za prenos mobilnostne direktive potekal že januarja 2023 in v zvezi s tem obstaja tudi verjetnost kazni za Slovenijo. Glede samega koncepta jasnosti obravnave materije so izpostavili, da je že iz ocene stanja razlogov za sprejem ciljev in poglavitnih rešitev jasna vsebina predloga zakona. Poudarili so, da gre za spremembe in dopolnitve statusnih korporacijskih pravil, saj se dopolnjujejo pravila, ki do sedaj niso bila urejena. Zaradi predpisanih rokov je treba določbe mobilnostne direktive prenesti v nacionalni pravni red. Državni sekretar je v odgovorih na vprašanja poslank in poslancev izpostavil, da se je Vlada odločila za urejanje materije v ločenem zakonu, ker ločen zakon obstaja že od leta 2008, to je Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb, ki se ga tokrat spreminja in tako ne gre za hiperprodukcijo zakonov. Med drugim je pojasnil, da so določene nejasnosti iz predloga zakona naslovljene z amandmaji, glede odzivov gospodarskih subjektov pa je izpostavil, da teh ni bilo, saj v Sloveniji nima sedeža nobena kapitalska družba, za katero bi prišle v poštev določbe predloga zakona. Odbor je po zaključeni razpravi glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Sprejeti amandmaji pa so vključeni v besedilo dopolnjenega predloga zakona. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kolega Milan Jakopovič, lahko se kar vrnete, predstavili boste stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. MILAN Kot smo že slišali, se s predlogom zakona v slovenski pravni red prenašajo trije členi mobilnostne direktive, ki se nanašajo na soodločanje delavcev v organih vodenja ali organih nadzora kapitalske družbe, ki nastaja s čezmejno združitvijo, delitvijo ali preoblikovanjem. Pri predlogu gre v prvi vrsti za sledenje določbam EU, mobilnostne direktive, ki spreminja in dopolnjuje veljavna pravila o evropskem pravu družb glede soodločanja pri čezmejnih operacijah. Soodločanje delavcev pomeni vpliv sveta delavcev ali drugih predstavnikov delavcev na zadeve družbe s pravico do izvolitve ali imenovanja posameznih članov organov vodenja ali nadzora v družbi ali pravico, da priporočijo imenovanje ali nasprotujejo imenovanju posameznih ali vseh članov organov vodenja ali nadzora v družbi. V skladu z osnovnim načelom predloga se za soodločanje delavcev v zvezi s čezmejnimi operacijami primarno uporablja zakonodaja države, v kateri ima kapitalska družba, ki je nastala s čezmejno združitvijo, delitvijo ali preoblikovanjem kapitalskih družb, svoj registriran sedež. Od navedenega se bo odstopalo zgolj v treh zakonsko izrecno določenih primerih. Predlog zakona v prvi vrsti delavce in poslovodstva družb zavezuje k sklenitvi sporazuma o soodločanju delavcev, v primeru, da to ni doseženo, pa predlog zakona določa minimalna pravila glede ureditve soodločanja v kapitalski družbi, ki je nastala s to čezmejno združitvijo, delitvijo ali preoblikovanjem, tako kot nalaga mobilnostna direktiva. Vsebinsko gre res pri predlogu zakona za novelo Zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb iz leta 2008, ki pa se

Hvala za besedo. Lep pozdrav! Spoštovani! Zaradi obširnosti noveliranja je predlagatelj v zakonodajni postopek moral vložiti nov predlog zakona in ne novele. Gre za dodaten prenos mobilnostne direktive, ki pri vprašanjih soodločanja delavcev v določenih delih spreminja in dopolnjuje ureditev, ki jo je vzpostavila prvotna direktiva o čezmejnih združitvah. Sedaj se bo po vzoru določb, ki se nanašajo na čezmejne združitve kapitalskih družb, smiselno uredilo soodločanje delavcev pri čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb. Torej, ohranil se bo že uveljavljen sistem, ki izhaja iz Zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb, s tem da se pravila širijo še na čezmejne delitve in čezmejna preoblikovanja kapitalskih družb. Osnovni princip mobilnostne direktive in predloga zakona je, da se pri urejanju vprašanj soodločanja delavcev v družbi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nastane s čezmejno operacijo, upoštevajo nacionalne določbe. V primeru, da nacionalno pravo določa nižjo raven soodločanja delavcev kot ureditve v drugih državah članicah, iz katerih so udeležene družbe, se v družbi, ki nastane s čezmejno operacijo, sklene sporazum o soodločanju delavcev. Predlog zakona določa tudi uporabo določb v odvisnosti od velikosti družb, ki se čezmejno združujejo, delijo in preoblikujejo. Širi se varovanje pravice do soodločanja delavcev tudi na primere naknadnih oziroma ponovnih delitev, združitev ali preoblikovanj ter uvaja dodatno obveznost obveščanja predstavnikov delavcev o izidu pogajanj v zvezi s soodločanjem delavcev ali o uporabi standardnih pravil soodločanja. Na seji odbora smo koalicijske stranke vložile amandmaje, ki so odpravili relevantne pomisleke zakonodajne službe, opozicija pa ni vlagala amandmajev. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Mag. Karmen Furman bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. MAG. Hvala za besedo. Spoštovani! S Predlogom zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb se v slovenski pravni red prenaša direktiva EU glede čezmejnih preoblikovanj združitev in delitev. Dopolnjuje se določbe Zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb in tudi določbe Zakona o gospodarskih družbah glede postopka in pravil, ki morajo biti zagotovljena pri imenovanju oziroma volitvah posebnega pogajalskega telesa, pravica predlagati kandidate v pogajalska telesa s strani sveta delavcev in pravila glede spoštovanja načela zaupnosti ter pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Glede pravic delavcev do soodločanja zakon določa, da se kot osrednja uporablja zakonodaja držav članic, kjer ima kapitalska družba, nastala s čezmejno združitvijo, čezmejno delitvijo ali čezmejnim preoblikovanjem, svoj registriran sedež. Zaskrbljujoče je dejstvo, da predlagatelj oziroma Vlada pri predlogu zakona kljub temu, da gre za prenos prava Evropske unije v slovenski pravni red, ni pripravila zakona na način, ki bi bil pravno-formalno sprejemljiv, vladajoča koalicija pa bistvenih opozoril Zakonodajno-pravne službe ni upoštevala. Glede na navedeno se zato postavlja vprašanje utemeljenosti samostojnega zakona, vprašanje skladnosti s pravnim redom glede na trenutno ureditev delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnem preoblikovanju kapitalskih družb. Predlog zakona pa tudi ni nomotehnično ustrezen. Prav tako ni jasno, na kar opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba, katere določbe katerega zakona naj bi se poleg obravnavanega zakona v praksi sploh uporabljale, pa tudi ne, ali predlagatelj meni, da bi se za obveščanje in posvetovanje moral skleniti poseben dogovor ter ali gre za isto pogajalsko telo. Predlog zakona v tem smislu določenih določb ne vsebuje, niti se do tega ne opredeli obrazložitev, ki navaja le, da so direktive, katerih uporaba se zahteva, vključene v Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in Zakon o evropskih svetih delavcev. Izhajajoč iz navedenega v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predloga zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah,

Hvala lepa za besedo. S predlogom se v slovensko zakonodajo prenaša spremenjena direktiva glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev, tako imenovana mobilnostna direktiva, ki ureja načine soodločanja delavk in delavcev v organih vodenja ali nadzora družbe, ki nastane s čezmejno združitvijo, čezmejno delitvijo ali čezmejnim preoblikovanjem kapitalskih družb. Njen glavni namen je, da se delavcem tudi v primeru čezmejne združitve, čezmejne delitve ali čezmejnega preoblikovanja kapitalskih družb kar najbolj obsežno zagotovijo že pridobljene pravice do soodločanja. Rok za celovit prenos spremenjene direktive je potekel 31. januarja 2023. Predlog zakona glede pravic delavcev do soodločanja določa, da se kot osrednja uporablja zakonodaja držav članic, kjer ima kapitalska družba, nastala s čezmejno združitvijo, čezmejno delitvijo ali čezmejnim preoblikovanjem, svoj registrirani sedež. Po objavi načrta čezmejne združitve, čezmejne delitve ali čezmejnega preoblikovanja kapitalskih družb morajo poslovodstva vseh udeleženih družb začeti pogajanja s predstavniki delavcev udeleženih družb o ureditvi načina soodločanja delavcev. Število članov posebnega pogajalskega telesa iz posamezne države države članice je sorazmerno s številom delavcev, zaposlenih v udeleženih družbah, odvisnih družbah in podružnicah iz te države članice. Delavcem iz posamezne države članice se dodeli en sedež v posebnem pogajalskem telesu za vsakih začetnih 10 % od skupnega števila delavcev. Pravico predlaganja kandidatov za člane posebnega pogajalskega telesa imajo sveti delavcev, reprezentativni sindikati ter najmanj 50 delavcev v udeleženi družbi, odvisni družbi in podružnici. Poslovodstva udeleženih družb seznanijo posebno pogajalsko telo s predlogom in postopkom ustanavljanja družbe do njene registracije. Pogajalski postopek lahko traja največ šest mesecev, z možnostjo podaljšanja na največ eno leto, pri čemer se pri pogajalskem postopku uporablja zakonodaja države članice, v kateri bo sedež družbe. Posebno pogajalsko telo odloča z večino glasov svojih članov, ki morajo hkrati predstavljati tudi večino vseh delavcev. Če primeru čezmejne združitve kapitalskih družb pogajanja vodijo v zmanjševanje pravic do soodločanja delavcev v organih vodenja ali nadzora družbe, posebno pogajalsko telo o rešitvah odloča z najmanj dvotretjinsko večino svojih članov, ki zastopajo vsaj dve tretjini delavcev iz vsaj dveh držav članic, če se soodločanje delavcev nanaša na najmanj 25 % celotnega števila delavcev udeleženih družb. Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju izpostavila, da ni potrebe po samostojnem zakonu. Področje sodelovanja delavcev pri upravljanju namreč že urejajo trije zakoni. Lahko bi se materija direktive uredila z dodatnim poglavjem v enem izmed njih.

Gospa predsedujoča, državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Z današnjim predlogom zakona Republika Slovenija v svoj pravni red prenaša evropsko direktivo, ki ureja evropsko pravo na področju čezmejnih preoblikovanj, združitev ali delitev podjetij. Večina pravil, ki jih vključuje tako imenovana mobilnostna direktiva, je bila v naš pravni red že prenesena z zadnjo novelo Zakona o gospodarskih družbah. Predlagani zakon pa v slovenski pravni red prenaša zgolj tista določila direktive, ki se nanašajo na pravice delavcev pri soodločanju v čezmejnih postopkih združitve, delitve ali preoblikovanja kapitalskih družb oziroma podjetij. Soodločanje delavcev v skladu s tem zakonom tako pomeni vpliv sveta delavcev ali drugih predstavnikov delavcev na postopke čezmejnega preoblikovanja podjetij prek naslednjih dveh pravic pravice do izvolitve ali imenovanja predstavnikov delavcev v organe vodenja ali nadzora podjetja in pravice priporočiti ali nasprotovati imenovanju posameznih ali vseh članov organa vodenja ali nadzora podjetja. Predlog zakona tako določa, da se pri uveljavljanju pravice do soodločanja delavcev primarno uporablja tista zakonodaja države članice, kjer ima podjetje, ki je nastalo po združitvi, delitvi ali preoblikovanju, svoj uradni sedež. Zakonodaja države članice, kjer ima podjetje registriran sedež, pa se zaradi varovanja obstoječih pravic delavcev ne uporablja v treh izjemah, ki jih predvideva direktiva. V teh treh primerih predlog zakona ureja delavsko soodločanje v podjetjih, ki nastanejo s čezmejno združitvijo, delitvijo ali preoblikovanjem v skladu s pravili mobilnostne direktive, ki onemogočajo dokončno registracijo novega podjetja, dokler ni na ustrezen način sprejet sporazum o načinu soodločanja delavcev v tem podjetju. Če sporazum v danem roku ni dosežen, zakon določa, da se morajo upoštevati minimalna pravila, ki urejajo soodločanje delavcev v novem podjetju, ki se morajo zagotoviti v skladu z zakonskimi določbami, kot jih predvideva evropska direktiva. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog zakona podprli, saj upošteva najvišje standarde zaščite pravic delavcev pri soodločanju v postopkih čezmejnega združevanja, delitve ali preoblikovanja kapitalske družbe oziroma podjetij. Hvala.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 Prav, ja. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

poslanske skupine Svoboda, SD in Levica predlagajo, da se na podlagi prvega odstavka 74. člena Poslovnika razprava in odločanje o navedeni zadevi preložita na eno od naslednjih sej zbora. Predlog ste prejeli in je objavljen na e-klopi. Sedaj dajem besedo predstavniku predlagatelja preložitve. Kolega Sajovic, izvolite. Hvala lepa za besedo. Res je, poslanske skupine predlagamo, da se ta točka prestavi na eno od naslednjih sej. Utemeljitev pa, da predlog podajamo z namenom, da se glede na vse do sedaj podane pripombe še prouči možnost za vlaganje morebitnih dodatnih amandmajev. Hvala lepa. Želi besedo predstavnica Vlade kot predlagatelja predloga zakona? Ne. Želijo besedo morda predstavniki poslanskih skupin? Aha, kolegica Jelka Godec. Izvolite. JELKA GODEC (PS SDS): V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke o tem predlogu ne bomo glasovali. Naše stališče je, da je treba zakon umakniti, ne preložiti točke, kot to zahtevajo koalicijske stranke, ampak je treba glasovati o zakonu in zakon zavrniti. Naše stališče je, da v tem času, ko imate vlado že skoraj dve leti in pol, niste naredili popolnoma nič na področju zdravstva. Lahko mi naštevate karkoli želite, vendar pa se to jasno kaže v zdravstvenem sistemu v stavki, ki jo podpira več kot 98 % mladih zdravnikov, v stavki, ki kaže na to, da gre v bistvu za tiste zahteve zdravnikov in zdravništva, ki so določene z Zakonom o delovnih razmerjih. Nastali so problemi, ko so zdravniki umaknili soglasja za nadurno delo, ki presega zakonske obveznosti, da je prišlo do tega, da sedaj prihaja do teh problemov, o katerih govorite oziroma govorimo v slovenski javnosti, in da je ta umik verjetno posledica mediacije in poteka pogovorov med Vlado in sindikatom FIDES. Imate vse možnosti, 53 glasov, mogoče zdaj malo manj, ampak vendarle čez 50 glasov, da uredite zdravstvo, zdravstveni sistem. bi ga uredili zelo hitro, v bistvu pa poslušamo v Državnem zboru raznorazne izjave, ki kažejo na to, da si tega niti ne želite. Vprašanje, zakaj. Torej, zakon, ki je pred nami, oziroma predlog za umik točke je po našem mnenju pokazatelj neke neodločnosti oziroma nedorečenosti na področju zdravstva. Še enkrat, zakon je treba ostro zavrniti in ne prestavljati točke. Težko verjamem, da to ne bo v naslednjem tednu na seji, ko boste spet ugotovili, da pač zdravniki vztrajajo pri svojem, kar je njihova, bom rekla, ustavna in zakonska obveza. Še enkrat, v naši poslanski skupini ne bomo glasovali o tem predlogu.

in bomo sedaj tudi vzdržani pri glasovanju o prestavitvi te točke dnevnega reda na naslednjo sejo. Zakaj? Ta zakon bi moral biti umaknjen, ta zakon je škodljiv, ta zakon je napad na zdravnike. Namesto da bi se vlada v svojem dosedanjem mandatu posvetila bolnikom, uporabnikom in zaposlenim v zdravstvenem sistemu, se ukvarja predvsem sama s sabo, z menjavami ministrov in tako naprej. Zdravniki sedaj v Sloveniji že rekordno dolgo stavkajo in namesto da bi se jim šlo naproti, iskalo rešitve, se gre nad njih z zakonom, s predlogom zakona, ki uvaja prisilno delo, ki jih sili v nemogoče, nečloveške, neživljenjske pogoje dela, vse v škodo bolnikov oziroma uporabnikov zdravstvenega sistema. Čakalne vrste se daljšajo in vedno več ljudi je v njih, če smem popraviti eno, lahko rečemo retorično napako, ki se je zgodila predsedniku Vlade pred kratkim, in vedno več zdravnikov se tudi oglaša iz konkretnih delovišč. Spomnim na samo nedavna javna pisma in opozorila zdravnikov, zaposlenih v Splošni bolnišnici Izola, v Splošni bolnišnici Jesenice in v številnih drugih. Umik oziroma preložitev tega zakona na naslednjo sejo ne bo rešila ničesar, samo podaljšala bo agonijo in kaže na to, da ste v koaliciji spet neusklajeni, niste dodelali tega predloga in tako naprej. Kupujete si čas. Tisti, ki pa čakajo v čakalnih vrstah, in zdravniki, ki delajo v nemogočih pogojih dela, pa nimajo več tega časa. Že zdavnaj je potekel in že zdavnaj je v minusu, kot imamo mi tisto odštevalno uro. Zato bomo mi vzdržani, ne moremo podpreti preložitve te točke na naslednjo sejo. Hvala